Sedaj pa ima naša ministrica, se končno odziva na vse te naše bravuloze tukaj. Izvolite, ministrica. Najlepša hvala za besedo. Kar nekaj stvari se je nabralo in sem si poskušala zapisati vse stvari in tudi vprašanja, na katera bom seveda sedaj po vrsti odgovorila odgovorila in tudi izpostavila kar precej netočnosti s strani opozicije. Na direktoratu za kulturne politike je zaposlenih 7 oseb in dobili smo sedem kvot na začetku in tam se izvajajo razpisi in programi. Seveda je Direktorat za politike in kulturne politike očitno velik trn v peti opoziciji, ampak ja, kulturna politika je tista, ki se dela na Ministrstvu za kulturo, kajti razpisi, nacionalni program za kulturo in druge stvari so del kulturne politike in nujno je tudi medresorsko povezovanje. Tega do sedaj ni bilo na Ministrstvu za kulturo, vsaj ne v neki zadostni meri, in zaradi tega je bila kultura resnično marginalizirana na področju tako sredstev kot tudi medresorskih povezovanj kot nekih javnih razprav in ni bila vključena v osrednje strateške dokumente, tudi na drugih ministrstvih ali v neke razvojne politike Republike Slovenije. To je ta Vlada na začetku spremenila. Jaz moram reči, da prav z vsemi ministri odlično sodelujem, se povezujem in delamo prebojne in inovativne stvari. Nihče ne izpušča več kulture, nas povabijo, smo vključeni in tako je področje kulture in umetnosti končno postalo eno izmed tistih razvojnih prečnih politik tam kjer bi pravzaprav že moralo vedno imeti tudi mesto.

ampak pokriva področja tudi statistike in analiz in raziskav. Kajti to so tudi tista področja, ki so bila že prej del Ministrstva za kulturo, že prej so se delale različne raziskave in analize, vendar ne sistematično, ni bilo to na enem mestu in tudi na samem direktoratu za razvoj kulturnih politik so nekateri uslužbenci že zaposleni mnogo mnogo let na Ministrstvu za kulturo, ampak se je samo z notranje prerazporedilo in delo nekako bo s tem bolj organiziralo in sistematiziralo. Na Ministrstvu za kulturo se je povečalo število projektov, vseh in predvsem iz vidika načrta za okrevanje in odpornost, kot tudi število investicij. In po celi Sloveniji izvajamo več kot 50 investicij. Nekatere investicije smo v našem mandatu začeli, nekatere končali, skoraj vse pa bomo končali do konca tega mandata. Kar nekaj pa jih bomo tudi na novo začeli. Trenutno je odprt tudi razpis za občine za prenovo kulturne dediščine v vrednosti 16 milijonov evrov in tako naprej. In vse to potrebuje skrbnika, potrebuje skrbno in dober nadzor, kajti imeli smo primere, žal, nekatere, kjer ni bilo vse v redu. In nekatere investicije so se zaradi tega tudi ustavile ali zamaknile. Vsako Vsako stvar je treba nadzorovati in to zelo, zelo skrbno. In glede, še enkrat, glede zaposlitev in priča smo bili več žalitvam, da so to neki moji sošolci, lepo vas prosim, da so to osebe, ki so zaposlene zaradi neznanih referenc znotraj nevladnih organizacij na področju kulture ali drugih, kot da je to neka žalitev. Tudi če so kdo od njih prej tam delali. Zakaj so odšli smo tudi slišali vse, kljub temu, da točno zakaj so odšli, imajo poslanci in poslanke, vsaj tisti, ki so zahtevali poslanska vprašanja, tudi navedena. Na začetku, seveda se je prekinilo kabinetne zaposlitve, kajti na zaupanje z odhodom ministrstva se tudi ta del zmanjša zmanjša in tudi to so kvote tiste, ki so bile zaposlitve vezane na mandat ministra Simonitija. Dva sta bila položajna uradnika. Potem, ki spet sta bila vezana na mandat. Bilo je sedem upokojitev i tako naprej. Nekatere upokojitve se bodo še zgodile v tem letu. In kar nekaj je bilo premestitev v drug organ, ampak to ne zgolj zaradi tega, ker bi šli na drugo ministrstvo ali pa karkoli, ampak v Protokol Vlade Republike Slovenije zaradi reorganizacije državnih proslav, tisti zaposleni, ki so prej imeli pisarne na Ministrstvu za kulturo, dva sta bila premeščena tja, potem nekaj se jih je potem vmes že tudi vrnilo na Ministrstvo za kulturo, ki so na svojo željo odšli. In še enkrat moram poudariti, kar sem tudi že na odboru, da zelo veliko teh premestitev, večinoma gre za res neke karierne izzive in tako naprej, so bile realizirane vse na lastno željo in kar nekaj od njih že pred mojim nastopom, torej v času prejšnje Vlade, veljavnost pa je bila v tem. In še enkrat, ko so bili toliko dvomi, koliko ljudi odhaja in tako naprej. Mandat 2014 18 prihodov na Ministrstvo za kulturo pa s tem, da je bilo takrat manj zaposlenih je bilo prihodov 76 oseb, odhodov 77. Od leta 2018 do 2020 mandat je bilo 42 prihodov, odhodov 39 in drugi del, se pravi tega štiriletnega cikla, čas ministra doktorja Vaska Simonitija, od 220 do 2022 prihodov 46, odhodov 45. In še enkrat naj spomnim, da je ta vlada v začetku svojega mandata uredila tehnično pomoč, uredila zaposlitve za vse zaposlene, dolgoletne zaposlene mislim, da 2015, ki so bili na tehnični pomoči, ampak ne v kvotah

13 oseb in tako dalje. Potem so za določen čas pa pripravništva, so enoletna, torej, ja, greš, prideš in pa iz kvote, iz Načrta za okrevanje in odpornost. Vsi postopki, vedno so bili izvedeni kot določa zakonodaja. V postopkih ni bilo, kot smo še večkrat slišali, brez vsakih dokazov, ampak seveda rečemo lahko karkoli v teh dvoranah očitno ni bilo nobenih nedovoljenih pritiskov. Za vsako zaposlitev je bila imenovana komisija in ta je predlagala kandidate, ki so bili najbolj strokovno usposobljeni. Glede uradnega zaznamka. Uradni zaznamek je napisan s strani uradnika. Vsak lahko vanj napiše kar želi, če je eno, če ni potrjen s strani drugih vpletenih in nihče tega ne potrdi ali odobri. In že večkrat omenjeni uradni zaznamek, ki je bil tudi objavljen na nekaterih skrajno desnih medijih, ni bil nikoli prijavljen, ne nadrejenim, ne meni osebno, nikomur na ministrstvu, kolikor je meni znano. Do mene absolutno, ali kabineta to ni prišlo in zato jaz sama za njegov obstoj ne morem vedeti. In če uradnica tega ni poslala pristojnim, ni poslala ga meni ali komurkoli v kabinetu, potem ne morem sama poznati vsebine. In absolutno je pa bil objavljen na teh portalih, ampak ni bilo treba se obrniti na medij, ampak zgolj na pristojne, da bi za obstoj tega napisanega vedeli in bi se lahko tudi odzvali. Je pa uradni zaznamek - še enkrat ima svoj zelo jasen namen, tudi čemu je namenjen. In karkoli tam notri piše, kadar ni potrjen s strani drugih oseb, je pač zapis uradnika, enostranski zapis uradnika. Mobinga, prijav mobinga ne glede na to, koliko so izrečene neresnice nad mano ni bilo nikoli. Sama nisem bila ničesar obtožena, prijavljena. Prav tako pa ne tudi vodja sektorja Rok Avbar, ki je žal, moram izgovoriti njegovo ime, čeprav se mi ne zdi prav, da operiramo z imeni uradnikov v teh prostorih, ampak ker ste ga vi tolikokrat omenili, moram omeniti omeniti tudi jaz, z imenom in priimkom, torej Rok Avbelj nima nobene obtožbe mobinga in ni bil na nikakršen način prijavljen komurkoli na Ministrstvu za kulturo. So se pa pojavljali raznorazni zapisi na socialnih omrežjih in pa teh pa teh portalov v medijih ali kakorkoli že in pa tule v vaših gradivih. In to ne more biti predmet razprave v Državnem zboru. Mobing je absolutno preresna stvar za kaj takega, da bi se lahko banalizirali na ta način ali zlorabljali besedo mobing in pa imena določenih zaposlenih za politično instrumentalizacijo. Rezultati vseh razpisov so seveda javni in na Ministrstvu za kulturo smo jih imeli v od začetka mandata skoraj 60 razpisov, potem še javnih pozivov in večletnih razpisov, letnih pozivov in sama nikakor ne morem vedeti za vsak projekt ali je objavljen ali ne, so pa to seveda javni podatki in tudi objavljeni. Postopke za vse te pa vodijo razpise uradniki sami in samostojno. Tudi postopki glede mobinga, ne glede na to, kar se tu in to vedo tudi tako poslanci in poslanke kot tudi zaposleni, od katerih so verjetno te stvari dobili mediji. In tudi seveda smo več kot pripravljeni te stvari pojasniti, kolikor še nismo ali preko poslanskih vprašanj ali kakorkoli. Gre za ustaljen postopek. Razgovori so seveda bili opravljeni. Imamo za to tudi pravilnik

in vso dokumentacijo hranimo na Ministrstvu za kulturo in seveda pa so to zasebni podatki in jih tukaj več od tega ne bom, ne smem in ne želim komentirati. In postopek vodi po našem pravilniku predstojnik, tako da sem tudi sama bila, izključno iz tega vidika, udeležena v to. Sama komisija pa je zavrnila tudi pritožbe in zoper tega, zoper te pritožbe, potem ni bil sprožen sodni postopek. Je pa bila uradnici, tej, ki ste jo omenili tudi ponujena premestitev, ampak ponudila sem ji sama, ampak je bila se mi je za to pismo zahvalila za pripravljenost in tako naprej, ampak je sama tukaj tudi ostala. Še enkrat moram povedati vse glede nagrade. Nagrade Svetlane Makarovič nismo dali mi. Ne, v tem mandatu in ni bila podeljena. Podeljuje jo upravni odbor Prešernovega sklada, ni jo dala nobena politika, še najmanj politika tega, te vlade, ampak Odbor Prešernovega sklada s in ta sklep je ostal in pristojen za ta sklep je bil Upravni odbor Prešernovega sklada iz tega leta. Če pa je bil Upravni odbor Prešernovega sklada, ki mu je predsedoval tudi doktor, profesor doktor Muhovič, torej iz prejšnjega sklica, se s tem sklepom ni strinjal, pa je imel takrat vso pristojnost predlagati nov svet in upravni odbor bi lahko to spremenil. To se ni zgodilo in zato smo na Ministrstvu za kulturo upoštevali edini veljavni sklep, ki za to obstaja, iz leta 1999. Upravni odbor Prešernovega sklada in to moram poudariti, da je tako v popolnoma vsaki sestavi, odkar obstaja, je povsem, povsem avtonomen in tudi tako deluje in v same nagrajence se, to si pa tudi upam trditi, politika ni, kolikor vem, vtikala in se ne sme, nihče jih ne sme prej. To je resnično neodvisen in avtonomen organ, ki ima tudi integriteto, je pa res, da se ta spreminja in kot rečeno, podeljeno 1999 s sklepom Prešernovega sklada, če pa je kakšen poznejši, tudi prejšnji, mislil, da se to mora odpraviti, so imeli za to vso možnost. Razlagati, kako niso pristojni, brez da bi sklep odpravili, pač ni primerno in Računsko sodišče ni nikoli reklo, da je bilo izplačilo brez pravne podlage in niso ugotovili kršitev Zakona o Prešernovi nagradi, niti niso ugotovili, da je bilo izplačilo, ob izplačilu storjeno kakšno kaznivo dejanje. Tega niso ugotovili. To so dodatki opozicije. Ugotovili so ravnanje v nasprotju z načeli po njihovem mnenju, ki pa, bom prebrala, kako so tudi zapisali: Sklep upravnega odbora, to še ne citiram, Prešernovega sklada je torej tisti iz leta, iz dne 29. 12. 1999 in je upravni akt, saj ga sprejme upravni odbor sklada kot upravni organ. Prejemnik nagrade v tem razmerju ni v prirejenem ali enakopravnem položaju. Obveznost, ki izhaja iz pravnomočnega upravnega akta za državo preneha samo na načine, ki jih zakon izrecno predpisuje in tukaj ni nobenega govora o zastaranju. postopanje bi lahko poseglo, bi lahko pomenilo nedopusten poseg v pridobljene pravice posameznika in bi posledično tudi kršilo ustavno načelo pravne varnosti. Pri Prešernovi nagradi gre za nagrado za življenjsko delo to ni enako kot vozniško dovoljenje ali karkoli podobnega. Gre, gre za sklep o nagradi za življenjsko delo in dokler ta sklep ni konzumiran, je možno ga tudi izvršiti, izvršiti, torej, nagrado izplačati. In kot rečeno, gospa Svetlana Makarovič je zavedena kot Prešernova nagrajenka ves ta čas, od leta 1999.

načeli, načela določajo in predpisujejo neke usmeritve ravnanja, ne določajo pa konkretnega ravnanja, kajti to je bila bila pravna praznina. Zato morebitno ravnanje v nasprotju z načeli ne more biti pravno sankcionirano. In tu ni bilo, poudarjam, narejeno, niti napisano nikjer, da gre za storjeno kaznivo dejanje. Računsko sodišče ni zavzelo stališča, da bi za izplačilo nagrade ni bilo pravne podlage ali pravnega temelja, ampak le, da po njihovo ministrstvo te nagrade ni bilo dolžno izplačati. In v revizijskem poročilu v mnenju o pravilnosti izvršitve državnega proračuna, to je v tem omenjenem poglavju, 4,2 to je mnenje pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2023: Ministrstvo za kulturo v zvezi z izplačilom denarne nagrade Svetlani Makarovič ni navedlo med proračunskimi uporabniki, ki pri izvrševanju proračuna niso poslovali v skladu s predpisi. Ni tam ministrstva za kulturo. Prav tako ga ni med načeli kršitelji z vidika učinkovitosti in gospodarnosti, ki je posebno podpoglavje. Računsko sodišče pa je po drugi strani navedlo, sedaj pa citiram: "Razen vpliva navedenih nepravilnosti, torej tistih, ki so dejansko navedeni v tem podpoglavju 4,2, tam Ministrstva za kulturo ni, "Na pravilnost poslovanja, menimo, da so Vlada Republike Slovenije oziroma vladni proračunski uporabniki v vseh pomembnih pogledih poslovali v skladu s predpisi." Torej, tu nas ni bilo navedenih s strani Ministrstva za kulturo glede izplačila Svetlani Makarovič. In glede seje KNJF, kjer sta dva poslanca omenjala, kako me ni bilo, kako sem odšla in ne vem kaj, seveda sem na seji bila. Predstavila sem tudi stališče Ministrstva za kulturo, potem pa je postala seja nesklepčna in ko je bila seja nesklepčna sem se vljudno poslovila in odšla na drugo sejo Vlade, ki pa je bila sklepčna in sem tam, ki je bila proračunska seja, in sem tam tudi sodelovala. Če bi seja bila sklepčna, bi tudi sama ostala na KNJF, seveda do konca, kot spoštujem in vedno ostanem na prav vseh Odborih za kulturo. In tudi seji KNJF do sedaj, to ni bila niti prva. Popraviti moram iz magnetograma seje KNJF, to je bila mislim, da tudi poslanka Čadonič Špelič, tam je gospa Helena Jenko iz Računskega sodišča in zdaj pa citiram iz magnetograma navedla drugače, kot je bilo še enkrat navedeno, večkrat neresnično tukaj. In to je, da citiram iz magnetograma KNJF, da so preučili tako, citiram: "obligacijski zakonik kot tudi javno finančne predpise. V teh predpisih ne najdemo pravne podlage za to, da bi ministrstvo ministrstvo obveznost po tem, ko se je nagrajenka pred več kot 20 leti odpovedala, moralo ravnati." Ampak ne, piše pa to ni res, da nismo bili dolžni poravnati zaradi sklepa, ki še velja. Tudi glede te Drame me res zanima, kako boste odgovorili tudi glede samih nakupov, kajti še enkrat, povprečni poslovni prostori so med 10 in 16 evrov na kvadratni meter. In vse to namigovanje, in tudi žaljiv odnos na kakšen način naj bi se to iskalo na ministrstvu in ne vem kaj, niti tega se ne ve, da je seveda investitor Drama, SNG Drama, ki je tudi sama izvedla vse te postopke iskanja nadomestnih prostorov in nismo bili to na Ministrstvu za kulturo. In ja, projektna naloga je bila narejena, to bi lahko gospod poslanec Reberšek tudi vedel. Kajti dobila jo je Komisija za nadzor javnih financ, ko je za njo tudi zaprosila. In ta gradiva so. Lahko naštejem pa tudi tiste ustanove s katerimi se je

Nihče od teh ni imel zadostnih pogojev ali pa iz drugih, ali so bili predragi ali niso bili celostni, ali bi se lahko samo en manjši del programa tam izvajal, različne stvari, nekateri so sami odpovedali, ker imajo drugačne poslovne vizije, tako da je bil izbran tukaj najboljši ponudnik s strani SNG Drama. Programska naloga, še enkrat, usklajevalni sestanki, finančne konstrukcije so se preverjale, vse to je bilo narejeno s strani Drame, ki je tudi investitor. In pa sem vmes uspela preveriti, ja, ja, kupljeni prostori teh stavb, poslovnih prostorov, ki so sicer po GURSU še vedno vodeni kot skladišče, ne kot poslovni prostor, čeprav imajo uporabno dovoljenje kot poslovni prostor, in to je bilo pred vsem tem, z rastjo nepremičnin, kot jo imamo danes, pred tem, ko je bilo skoraj dva milijona vloženo v to, da se prilagodi te prostore za namen Drame, torej leta 2006 so bili ti prostori na kupljeni za 4,5 milijona evrov. To lahko tudi preverite in sami vprašate, kot sem naredila sama po teh vaših izjavljanjih. Mogoče samo še glede samega proračuna. Noben ni dobil manj sredstev, tudi ne Javna agencija za knjigo, je pa res, da smo imeli dve gostovanji, ogromno gostovanji, lani na knjižnem sejmu v Frankfurtu, Frankfurtu, čez par dni se začenja nov knjižni sejem in točno, skoraj lahko rečemo pred enim letom smo bili v središču sveta kot država literature, pa ne le naša država, tudi zamejske literature in to nam je tudi letos omogočilo marsikateri premik na področju tako sredstev kot promocije slovenske literature. In drugi je bil letošnji sejem otroške in mladinske literature v boloniji. In vse te smo morali seveda nameniti tudi zadostno število sredstev, kajti ko smo prišli na Ministrstvo za kulturo, nam je celo nekako malo grozilo, da bo naše častno gostovanje v Frankfurtu odpovedano zaradi slabih priprav in organizacije, ni bilo zadostnega števila sredstev in tako naprej, mi smo morali to izvesti in tudi temu so šla sredstva Ampak, bila so gostovanja, oba, izjemno uspešna, to je opazila vsa slovenska javnost, tudi vlada in tudi to so razlogi, da smo letos dobili rekordno povečanje sredstev za literaturo za JAK v višini več kot en milijon evrov. Naš proračun je sestavljen tudi iz zunaj proračunskih virov v obdobju kot je bilo navedeno, 2021 so bila kohezijska sredstva že na Ministrstvu za kulturo in so se štela v našem, trenutno še ta niso vsa pri nas, kajti operacije se še potrjujejo. Ko bodo zraven še kohezijska sredstva bodo ta še večja. In sredstva so seveda tudi s strani načrta za okrevanje in odpornost, pridobili smo dodatna sredstva iz Nature 2000 za obnovo samostana v Kostanjevici na Krki, Galerija Božidar Jakac, 5 milijonov za Vilo Rafut in dodatna sredstva iz podnebnega sklada, prvič tudi zaradi novih usmeritev, tudi zaradi medresorskega sodelovanja in tudi zaradi Vlade, ki je naklonjena kulturi, da jo postavi v središče svojega delovanja in vse te stvari pa vodijo tudi uradniki na Ministrstvu za kulturo, tudi tisti, ki so prav iz teh kvot, ki jim osporavate, zaposleni, in tukaj jih moram posebej pravzaprav pohvaliti, kajti Ministrstvo za kulturo je med najboljšimi ministrstvi, kar se tiče pri izvajanju investicij iz načrta za okrevanje in odpornost. Hvala lepa.

To kar ste govorili v zvezi s spletno stranjo, kar vam je moj kolega povedal in ste rekli, da nimate, da na tem direktoratu ni smotrna poraba javnih financ. Vam bom prebrala, kaj piše na / nerazumljivo/ spletni strani ministrstva za kulturo: "Ministrstvo je ustanovilo nov direktorat za razvoj kulturnih politik, ki ima naslednje naloge: oblikovanje politik, ki bodo delovale demokratično in transparentno v odnosu do javnosti, zagotavljale dostopnost kulturnih dobrin, vzpostavljale pogoje za smotrno porabo javnih financ in izvajanje javnega interesa v kulturi, nudile platformo za medsektorsko povezovanje, vpeljevale…" In tako naprej, cel kup stvari. Naslednja stvar. Računsko sodišče, kot ste sami ugotovili, pa tudi nekateri že prej, ne ugotavlja, ali je bil kršen Zakon o Prešernovi nagradi. Normalno, da ne, to mora ugotoviti KPK, ker tukaj gre za integriteto in o tem sem jaz govorila. Torej, KPK bi moral proučiti tudi to ali ste vi kot ministrica prekoračila svoja pooblastila ali ne, pa tega ni naredil, zato jih bomo to vprašali. Oni so samo odstopili prijavo na policijo, niso se pa ukvarjali z integriteto, s čimer bi se morali ukvarjati in kar je končno njihova naloga. Jaz sem vam povedala tudi v stališču, pa potem 12. člen Zakona o Prešernovi nagradi pravi, da sredstva za dodeljevanje nagrad in delo upravnega odbora zagotavlja Republika Slovenija in da strokovna in administrativna dela za upravni odbor opravlja ministrstvo, pristojno za kulturo, nikakor pa v nobenem primeru pa ne more odločati. Odloča pa lahko samo Upravni odbor Prešernovega sklada in brez pooblastila aktualnega upravnega odbora, vi ne morete nobenega denarja, ki je namenjen za denarne nagrade fizičnim osebam, razporejati po svoje, ali pa ga dati nekomu, če ni bilo, če ni bilo stališča upravnega odbora. Torej ne govorite, da ni vtikanja politike, vi ste delala nekaj, česar vi ne smete delati, ampak lahko to dela samo Upravni odbor Prešernovega sklada. Zdaj, niste mi odgovorila na zadeve v zvezi z Urško Centa in pa Galom Furlanom. Vi pravite, da tega uradnega zaznamka niste dobila, v redu, to drži in dokler o stvari ne veste, niste dolžni ukrepati, ko pa enkrat o zadevi veste, ste pa dolžni ukrepati. In povedala sem vam že, da je bila zadeva objavljena in sem vas tudi jasno vprašala, kaj se je potem zgodilo s tem razpisom, pri katerem je hotela dopolniti gospa nepopolno vlogo in to po roku. Ste to upoštevali? Jo je dopolnila? Je bilo to v skladu z razpisom? Ali je dobila sredstva? In enako sprašujem za Gala Furlana; ste preverili te grožnje in ali je dobil sredstva iz tega razpisa? Zdaj pa še o tem mobingu. Saj jaz nočem biti odvetnik nikogar, ker itak se bo vsak sam in bo sam se boril za svoje pravice, ampak, nekaj stvari, ki ste jih povedali, ne držijo. Na primer ta, da uradnih prijav ni bilo, na vas, ste rekla, no, na vas res ne, mogoče, ampak dne 8. 11. 2024, 2023, je bila prijava mobinga vaše sekretarke svetovalke v kabinetu, zaupnici za mobing Ireni Ostrouška, potem ste pa vi to zavrnili in to šele takrat, ko je ta dotična oseba kontaktirala oziroma poslala svojo pritožbo tudi na ministra, na predsednico Republike, Natašo Pirc Musar. Šele potem ste se odzvali na to in prijavo zavrnili kot neupravičeno.

tožbo 17. 5. na Delovno in socialno sodišče zoper Ministrstvo za kulturo, torej zoper, Pa še, rekli ste, da ste ponudili premestitev, ampak seveda, prvič, ta premestitev, ki ste jo ponudili, je bila ustna, o tem ni nobenega zapisa in zelo nekorektno ste ponudili osebi, ki ima zaposlitev za nedoločen čas, ste ji ponudili premestitev na delovno mesto za določen čas. Če se vam to zdi na mestu in pošteno, najbrž se zdi samo vam, po nobenemu drugemu.

Denarja najbrž ni bilo dovolj, zaradi tega, ker ste, ko ste prišla na ministrstvo, vse tisto, kar je bilo do takrat narejeno in zasnovano, vrgli v smeti. In potem pač začeli pripravljati program ponovno in na nekih drugih osnovah. In recimo samo paviljon, za katerega je bilo določenih 800000 evrov, ta denar je bil tudi na računu Javne agencije za knjigo. Prvi razpis je bil objavljen enkrat spomladi, se pravi nekaj mesecev pred realizacijo. Vse firme, ki so se prijavile, so bile zavrnjene. Potem je bil izpeljan še enkrat po času, ki mora po zakonu miniti in so bile spet vse zavrnjene. Nekaj tednov pred postavitvijo paviljona ste pa ponovno razpisali neobjavljen oziroma skriti razpis, na katerega ste pa vi povabili neko tujo firmo iz Dubaja - kolikor vemo, je lastnik nek slovenski tajkun, ki se je prijavila tudi na vse prejšnje razpise in bila vsakokrat zavrnjena, češ da je neustrezna. Ampak, ker je bilo seveda, potem zelo malo časa, so zahtevali več denarja in iz tiste vsote 800000 evrov smo prišli na 2 milijona 400. Trikrat več. Nam lahko razložite zakaj ste jih trikrat zavrnili, potem so pa naenkrat bili v redu? In zakaj ste za to plačali 2 milijona 400, trikrat več kot je bilo načrtovano? Za to ste imeli premalo denarja, gospa ministrica. In zakaj ste čakali s tem zadnjim razpisom, potem do zadnjega? Ne bomo sugerirali, ampak lahko si pa mislimo, da je morda kot še pri kakšnem drugem poslu, ki ga počne ta Vlada, šlo za kakšne provizije in kolikor vem se tudi te stvari preiskujejo. Ampak še enkrat, saj samo sprašujemo ministrico, saj je ona odprla to vprašanje in bo lepo lahko pojasnila, nobenega problema. Lahko poveste kako je bilo, pa če imamo mi napačne podatke, pa bomo pač sprejeli vaše. Ampak odgovorite mi samo na vprašanje ali je res bilo za paviljon mišljenih 800000 evrov? Ali ste razpis trikrat ponavljali? Ali ste v razpisu trikrat vse zavrnili kot neprimerne ponudbe in ali je potem ta, eden od ponudnikov, ki je bil trikrat zavrnjen, to naredil za 2 milijona 400? Mislim, moram se še direktno odzvati, ker te stvari res presegajo mejo dobrega okusa. Direktor, ki ga je imenoval prejšnji minister Vasko Simoniti, doktor Dimitrij Rupel, žal ni najbolje če uporabim evfemizem vodil priprav na Frankfurtski sejem, niti ni bilo nič narejeno za sejem za bolonijo. To so nam povedali ob prihodu vsi, sam direktor Frankfurtskega sejma je prišel v Slovenijo in me na te stvari opozarjal.

da se boste morda celo inkorporirali v svoj miselni tok? Ne, spoštovana, glejte, zahtevate odgovore, potem pa klepetate. Tako ne bo šlo. Zato vas opominjam, da če sprašujete, imejte toliko spoštovanja do ministrice, ki vam pojasnjuje te stvari. Za to da boste, da ne boste potem ponavljala tega vprašanja ponovno, ker boste se

imenovan je bil v času prejšnje vlade in on je vodil tudi priprave, vsebinske. Ampak za tako zahteven projekt so tako vsebinske kot tudi druge organizacijske priprave.

In zato je treba imeti kar nekaj znanj in izkušenj. Biro, ki ga je naredil, je bil prav tako že izbran pred tem. Jaz osebno ne vem prav nič o nobenih podjetjih in namigovanj res zelo, zelo zlonamernih o tem, da bi šlo za ne vem kakšna pranja denarja tukaj in tudi absolutno vaša vsota glede cene paviljona ne drži in kolikor se spomnim ste takrat seveda na vsak način ves čas postavljali poslanska vprašanja in vse te številke so bile v medijih in tudi vam jasno odgovorjene, so pa vsaj za polovico nižje, točnih si pa ne upam povedati, ker jih ne vem zdajle na pamet. vem pa, da v osnovni tej konstelaciji ni bilo vštetih 120 tisoč evrov za tla, ki jih pač mora imeti. Paviljon, preden kdo noter vstopi in samo ta stvar, ki je umanjkala, je stala na koncu še dodatnih 120 tisoč evrov. Verjetno temu ne moremo reči, da so bile priprave izvrstne pred nastopom nove direktorice. Ampak kakorkoli, zakaj tudi jaz natančne številke zdajle ne vem in prav gotovo in sploh niti pod razno ne vem, katera firma je na koncu to izvajala v Nemčiji, v Frankfurtu tam, ne v Sloveniji in tudi to verjetno so malce drugačne cene. Ne vem, zaradi tega, ker nobenega od teh postopkov in razpisov ne vodi Ministrstvo za kulturo, ampak Javna agencija za knjigo. Javne agencije so potem samostojne tako pri dodeljevanju sredstev na razpisih, založnikom, komurkoli, kot seveda pri izvedbi tega projekta. In vse ostalo res moram odločno zavrniti in da ne bo tule se eno leto po našem uspešnem nastopu, ko smo uspeli na vladi in se moram zahvaliti tako dobiti dodatno delovno mesto za mednarodno dejavnost, ker se je videlo, kako je to pomemben projekt, ko je bila res podpora poslancev Državnega zbora, Vlade, javnosti, letos tudi pri proračunu, da se ta projekt nadaljuje, da se mednarodna prepoznavnost, ko smo podpisali manifest o poglobljenem branju, ki ne bi škodil kdaj, da se ga prebere tudi v teh prostorih, kako je pomembno v današnjih časih brati in razumeti kompleksna besedila, in potem je res žaljivo, da se tu na ta način opleta. Zdaj pa, Sapienti sat! Izvolite naprej. Hvala lepa. Naslednji ima besedo poslanec Dejan Süč, izvolite. **DEJAN SÜČ (PS Svoboda):** Hvala lepa za besedo, spoštovana predsedujoča. Cenjene poslanke, cenjeni poslanci! Jaz sem bil prepričan do današnjega dne, da po sredini seji Odbora za kulturo ne gre nižje, a vendar so me nekateri člani parlamenta te zasedbe prepričali, da dejansko gre še nižje. No, pa bom začel točko po točki. Torej, brez drame očitno v Državnem zboru ne gre. kolegi na nek način teh 71 tisoč evrov vam predstavlja težavo, kar se tiče najema. Zdaj, če bi 139 zaposlenih, ki delujejo v Drami, od tega 42 igralcev in igralk bilo doma, bi pa verjetno bila težava, zakaj so doma in zakaj dobivajo plačilo, ampak to je samo en segment. Sam sem delal v gledališču v časih korone, ko je vaša vlada ponoči sprejemala odloke o zaprtju, odprtju, iz dneva v dan so se stvari spreminjale. In po nekaj mesecih se je zelo jasno videlo, veste kaj, odnos občinstva, odnos ljudi do gledališča, do kulture. Torej, ni samo ta zadeva, da ljudje delajo, konec koncev tudi ponujajo neke dobrine, ki so za nas pomembne. Jaz sem prepričan, da se vsi strinjamo, da so kulturne dobrine v naši družbi pomembne, da je vzgoja občinstva pomembna. Tako da sam pri tej številki, če sem si prav zapomnil, 15,73 na kvadratni najema, ne vidim neke spornosti. Seveda pa pač vi lahko insinuirate, inkriminirate kolikor želite. želite. Zelo zanimiv je ta očitek o ekscesnih zaposlitvah. Mislim, da je gospa ministrica zelo lepo pojasnila, da je bil prenos nekaj zaposlitev, če se prav spomnim iz projektov kohezijskih, sredstev se pa vas ne spomnim, da bi se oglašali.

v zaposlitve za nedoločen čas in za določen čas povečalo za 115 odstotkov napram ostalim primerljivim obdobjem, ampak to je očitno vse v redu. To je vse v redu, ni nobene težave, o tem, o tem ne bomo govorili, ker to so pa naši, pa sam ne pravim, da je s tem, kar je Ministrstvo za kulturo naredilo karkoli narobe. Jaz mislim, da je fluktuacija zaposlenih na posameznih ministrstvih nekaj normalnega. Skrajno zavržno in nesprejemljivo se mi zdi, da se v Državnem zboru pa naj si bo to odbor, torej matično delovno telo ali plenarna seja obračunava torej s katerimkoli od javnih uslužbencev, pa da se razumemo, tudi sam imam svoje mnenje o marsikaterem javnem uslužbencu, ki po mojem mnenju mogoče vprašljivo opravlja svoja dela, pa mi na konec pameti ne pride, da bi z njegovim imenom operiral v javnosti, na sejah delovnih teles v Državnem zboru ga na ta način demonizira. Ampak veste kaj, vsaj pol, ko sem razmišljal, če naj povem sploh kaj na to temo, saj konec koncev mogoče to več pove o tistem, ki ta imena izgovarja. Kot o tistih, ki dejansko te osebe so in zame je to nesprejemljivo. Mi imamo v tej državi, koliko, 190 tisoč javnih uslužbencev, to pomeni, da bi kogarkoli lahko poklicali sem na zagovor. Saj ti ljudje imajo predstojnike, imajo svoje vodje, po drugi strani pa imamo v tej državi delujoč sistem institucij, torej vi ste, spomnim še seje odbora, srede, mislim, da je tudi danes bila ta beseda ponovljena, da so se dogajale grožnje, mobing, šikaniranje. Recimo grožnja je uradno pregonljivo kaznivo dejanje. kaj bomo mi zdaj, Državni zbor bo presojal, če je bila neka grožnja ali ni bila. Torej, mislim, da smo dejansko zašli in sam ne odobravam in ostro nasprotujem takemu načinu dela, ne le zaradi tega, torej vsaj vi lahko rečete, da financiramo ministrstva in da imamo pravico vedeti, ampak mislim, da po drugi strani smo vsi v prvi vrsti, preden smo poslanci, pa ministri, pa ne vem kaj vse, tudi ljudje. In neodvisno od vsega, jaz izhajam še vedno iz stališča A, da je vsak človek dober kar danes začenjam vedno bolj dvomiti glede glede na slišano in B, da je vsak človek nedolžen, dokler mu ni dokazano nasprotno. In ne sprejemam dejstva, da mu bo nasprotno dokazovano na seji Državnega zbora. Potem naslednja zadeva, kar se tiče Računskega sodišča in KPK, pa sem to že povedal tudi na seji odbora, sicer se ne bi želel ponavljati, ampak mislim, da je pomembno, mi zdaj presojamo neko neodvisno institucijo, za kar mislim, da vsi verjamemo in si želimo seveda, da Računsko sodišče bi bilo, po drugi strani imamo negativna mnenja za marsikatere občine torej zdaj zaradi tega, ker gre za vašega razrednega sovražnika, če bom tako rekel, gre za eno stranko katere evidentno ne marate. Pa to je vaša stvar, če je ne marate ali jo marate, ampak izkoriščati prostor, javni prostor za obračunavanje na tak način je zame nesprejemljivo. Torej, sam nisem nikoli slišal, da bi zaradi teh negativnih mnenj poklicali kogarkoli k odstopu ali kaj drugega. Pa bi mogoče bilo prav, pa bi se s tem mogoče vzpostavili drugi standardi. Zaradi tega, ker tudi s to današnjo sejo jaz to obžalujem, ampak vzpostavljamo neke standarde, katerim sam kot kandidat za poslanca nisem želel biti priča, in mi to ni všeč in tega ne odobravam. Podpiram, da se sklicujejo tematske seje, ni nobene težave, imate pravico, imamo pravico, pogovarjajmo se, ampak to, da v javnem prostoru demoniziramo kogarkoli, zame ni sprejemljivo in ni prav. In konec koncev, moje mnenje je, da ministrstvo dela dobro. Ali je kdo danes povedal, da se proračun ministrstva za naslednje leto povečuje za 37 milijonov evrov? A je kdo povedal, da se s tri pa pol milijonov za evropsko prestolnico kulture, ki bo mislim, da najpomembnejši projekt tega ministrstva za naslednje leto, povečuje sredstva za milijon pa pol, tri pa pol na 5 milijonov.

oziroma tiste televizije, ki smatrajo, da je v tem kaj resnice, ampak jaz takega načina dela ne odobravam in mislim, da ni prav to, kar počnete. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Hvala lepa. Bojan Podkrajšek, izvolite.

v tem, v teh dveh letih pa pol smo v tem Državnem zboru doživeli seveda veliko pozitivnega, pa tudi kaj negativnega. Venomer so se kresala mnenja, seveda med koalicijo in opozicijo, so pa tudi seje, ki so bile pozitivne. Ena včerajšnja točka je bila, ki nas je združila za en pomemben projekt na področju energetike in takrat ni nihče opozicije naganjal iz dvorane, nihče nam ni očital, da je seja nepotrebna, da lahko gremo domov, ampak glejte, da je današnja seja, ki je bilo danes veliko očitkov, da je nepotrebna, no. Glejte, jaz se ne spomnim in jaz sem zelo vesel, ko je z nami na seji seveda prva avtoriteta tega državnega zbora, predsednica. Jaz mislim, da ni bilo sej veliko v Državnem zboru, seveda, če je predsednica vodila sejo, da bi sedela med nami v klopeh. Na to sem ponosen, seveda, avtoriteta, da je z nami, je to zelo pozitivno. Hočem povedati, da je to, da je dejstvo, da je ta seja današnja pomembna. Tudi redko se zgodi, da so seveda vsi poslanke in poslanci Levice skozi z nami, to je tudi, to je danes nekaj posebnega, ampak to je pozitivno. Glejte, moj predhodnik je govoril, da nihče danes ni omenil, da kultura v letu 2025, 2026 namenja več denarja, to je pozitivno, ampak o tem smo danes govorili. Je bil odbor ob 12. uri in če se prav spomnim, nihče tega ni zanikal, niti v koaliciji, niti v opoziciji. To je pozitivno. Ampak danes ne govorimo o proračunu, ki nas čaka, seveda, za leto, 2025 in 2026. Z nami, ker sem omenil obe poslanske skupine, moram tudi SD omeniti. Z nami je / nerazumljivo/ Jani Prednik. Glejte, ko sem prej omenil predsednico Državnega zbora, seveda, to institucijo spoštujem, pred njo je sedelo, od 19 ministrov na začetku mandata, jih več devet ni, in za vse ministre, ki jih več ni v tej Vladi, v tej ekipi, razen obrambnega ministra, seveda, ki je bil izvoljen na evropskih volitvah, je opozicija venomer doživljala očitke, da se lažemo, da sklicujemo interpelacije, ki niso pomembne, ki, ne vem, po po domače bluzimo, da iščemo neke podatke, ki so netočni oziroma jih ni. To je bilo pri vseh osmih. Jaz se spomnim, ko sem omenil vodjo Poslanske skupine SD, gospoda Prednika. Seveda, ko se je zalomilo, pa to ne po njegovi krivdi, ministrici za pravosodje. Jaz se spomnim njegove prve izjave, ne glede čigava ministrica je bila, je odločno povedal kaj sledi. Odločno je povedal in to je potem tudi nekajkrat ponovil, pa je bila to njegova ministrica. Vodja poslanske skupine Jani Prednik ni sedel v tej dvorani, pa tolkel po mizi, da smo mi v zmoti, ampak je jasno povedal, kaj ni v redu v tej državi, predvsem na Ministrstvu za pravosodje, pa pri njeni ministrici. To cenim, to cenim, v Poslanski skupini Svoboda, vi boste vseeno še zdaj dva meseca tolkli po nas, po teh mizah, da je vse v redu ampak ni vse v redu. Jaz, ko sem omenil seveda Litijsko, sem se čudil Poslanski skupini Levica takrat, ko so bili čisto tiho. Poslanska skupina Levica, ki se bori za malega človeka in je iz državnega proračuna, ki dejansko denar ni bil namenjen za nakup

seveda danes vi govorite o drami. Dejstvo je, kar je gospod Suč, pa še kdo, povedal. To je pomemben kulturni spomenik, izjemno pomemben kulturni del Slovenije, predvsem državljank in državljanov, ki prihajajo v to pomembno ustanovo, ampak ni problem Drama, stavba, problem je, ko sem prej govoril o litijski, problem je Litostrojska. Jaz sem prej izračunal, da za to, seveda ker prihajam iz podeželskih občin, tam je najemnina za 1 veliko stanovanje 400 evrov, da približno 190 stanovanj na podeželju dobiš za en mesec najemnine, kjer domuje sedaj Drama, to na mesec znese 71 tisoč evrov in v treh letih oziroma v 36 mesecih bo to stalo 2,8 milijonov evrov. Ministrica vi mi lahko seveda danes do večera razlagate, da je to vse v redu, ampak glede na to, da nisem strokovnjak po moji izračunici to ni v redu. In to je moj očitek vam. To je en segment. Sem pa govoril za to prej v Litijski, da me je lažje razumela kaj sem hotel povedati z Litostrojsko. In še enkrat naj povem, da cenim takrat izjave in seveda ukrepe vodje Poslanske skupine Socialnih demokratov proti svoji ministrici. To je en segment. Danes veliko govorimo tudi o Prešernovi nagradi, pa sam se bom zdaj izognil imenu in priimkom, ker je že danes to ime je bilo omenjeno mislim, da 50-krat ali pa, 60-krat ampak glejte, tudi to ni tako enostavno. Če sem včasih mogoče malo naiven Tomaž, sem mogoče bil v nekem segmentu prepričan, da je to dejanje vaše, ampak seveda vi se vedno skrivate, da to ni vaše, da to so ne vem kdo, vaši sodelavci pa še kdo, seveda Prešernov sklad to nagrado podelil v višini osem, ampak tu ne gre toliko za nagrado, glejte, če ne bi tu, ker je prej nekdo omenjal četverico, ki je dobila po nekih, ne vem koliko letih nazaj nagrado, ampak tam ni šlo za finance, tu gre pa za finance. Tu gre za finance v višini 8 tisoč 300 pa še nekaj evrov. Ampak, ker sem rekel, da sem mogoče kdaj naiven Tomaž, jaz sem še posebej poslušal na odboru predstavnice Računskega sodišča. Kdo tega ne razume v tem Državnem zboru se verjetno spreneveda, seveda ministrica, vi zdaj lahko iščete to levo, desno, očitki, ne očitki, nismo prav razumeli, ampak glejte v preteklosti, pa bom šel spet k Socialnim demokratom, v Vladi 2018-2022 je bil eno obdobje minister za kulturo, seveda vaš predhodnik, gospod Prešiček, ker bom prišel tudi do mobinga. Do takrat nismo vedeli, nekdo je zapisal nekaj medijev, da je neki mobing na Ministrstvu za kulturo z enima, dvema sodelavkama. Pa jaz mislim, da še danes ne vemo, ali je bil ali ni bil. Seveda v tistem tednu, ko smo poslušali o tem mobingu, bi naj šofer tega ministra še odpeljal svojemu sinu, svojemu otroku nek inštrument iz glasbene šole domov ali pa je od doma v glasbeno šolo. In poglejte kaj se je zgodilo, opozicija, takrat ko sem bil v opoziciji ni sklicala nobenega Odbora za kulturo, nobene seje državnega zbora, minister, predsednik Vlade je ponudil svoj odstop. Socialni demokrati, poslanci Socialnih demokratov seveda so to sprejeli brez vseh debat. Mislim, da je korektno, nihče ni dvigoval zastav, nihče ni nobenega obtoževal, ampak to je neka kultura, ker gre za kulturnega ministra

Pa še en minister je imel tudi neko nočitev mene za 400, 500 evrov, pa zdaj ne vem kdo je plačal ne znam povedati, ampak skupni znesek je tisoč pa še nekaj evrov ali pa še ne celo tisoč evrov. Oba ta ministra, ni bilo nobene seje, ki je bila ena kmetijska ministrica, oba sta bila kmetijska ministra, nobene seje ni bilo Odbora za kmetijstvo, nobene seje Državnega zbora, ta dva ministra sta predsedniku Vlade ponudila odstop, predsednik Vlade jih je sprejel in seveda tudi takrat smo ugotovili vsi, vse poslanke, tako opozicije kot koalicije, takrat smo bili mi v koaliciji, da je to neka kultura, ki pač sledi ministru, ki se mu to zgodi. v tem mandatu smo pa seveda v drugem času. Največkrat ko v opoziciji, ampak to je del opozicije, tudi kolegice in kolegi Svobode, ki seveda največkrat zmečete očitke na nas. Boste verjetno kdaj v opoziciji, in delo opozicije je to, da opozarja na napake, ki se dogajajo v tem primeru na Ministrstvu za kulturo, pa tudi seveda na vseh ministrstvih. Nikoli ne bom trdil, da smo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke čisto na vsaki točki zadeli. Imam v mislih ta mandat, ampak osemkrat smo pa pri osmih ministrih, osemkrat smo pa, če bi nas predsednik Vlade pa vi v koaliciji takrat poslušali pri vseh osmih ministrih, verjetno ne bi bilo nekih cirkusov v tem Državnem zboru. In tako takrat, isto kot je prej povedala poslanka Andreja, da izgubljamo čas, tudi takrat ne bi izgubljali nobenega časa, ampak glejte, v tem Državnem zboru, ki je bil očitek za današnjo nepotrebno sejo, pa za čas, ki ga izgubljamo, nas je 90 v tem Državnem zboru, če ima kdo nujne opravke v tem času, ko je seja Državnega zbora. Jaz mislim, da je možnost, da se poslanec opraviči in tudi mogoče dela, delo na terenu, jaz mislim, da je tudi na terenu je dosti dela, predvsem popoplavnih območjih, ki jih je poplava doletela v lanskem letu, tako da tu ni nobene težave. Skratka, moj pogled, spoštovana ministrica, jaz sem že na odboru povedal, da jaz osebno nimam nič proti vam kot ime in priimek, niti ne vem kje ste doma, kaj ste prej počeli in tudi ne bom nikoli zahajal na to področje. Danes govorim vam kot ministrica za kulturo v Republiki Sloveniji, da stvari, ki jih mi danes očitamo vam seveda te očitke bi lahko mi opravili na Odboru za kulturo, ampak to se morate predsednici zahvaliti, da je današnja seja petkova, da je seja Državnega zbora, to se morate predsednici Odbora za kulturo zahvaliti, to je ona sprovedla. Seveda takrat bi še povabili mogoče nekaj vabljenih, ki so neupravičeno bili zavrnjeni, niso bili vabljeni, pa bi te očitke oziroma ta vaša pojasnila lahko dobili tudi na Odboru za kulturo.

za področje Ministrstva za kulturo, pa spoštovana ministrica, tudi za vas. Jaz sem orisal malo v preteklost, povedal sem vam nekaj o sedanjosti, ampak zavedati se morate, ne glede iz katere stranke prihajate, s tem Ministrstvo za kulturo v Republiki Sloveniji in seveda na vse točke, ki so, ki vas obremenjujejo. Jaz mislim, da je treba razmisliti, jaz vas ne bom pozival k odstopu, ampak je treba razmisliti kako v prihodnost na področju kulture tega ministrstva v Republiki Sloveniji. **46. Bom dala postopkovno. Spoštovani poslanec, ne bom sicer še izrekla opomin, ampak pol svoje razprave ste govoril o vsem živem, kar se ne tiče današnje seje. Našteval ste vsa druga ministrstva in tako naprej. Lepo vas prosim, Če že tukaj moramo znova in znova poslušati neke vaše konstrukte o Ministrstvu za kulturo, pa se vsaj teh konstruktov držite. No, zdaj... Ne bo postopkovnega?

Zdaj sem prišla pa v tisto fazo, ko si pa v bistvu razočaran in žalosten. izmaličenje pravne stroke tukaj, ko si vsak dovoli govoriti o razveljavitvi, o odpravi, o zavrženju in podobno, pa nima najmanjšega pojma kaj to sploh pomeni. Pa bom zdaj povedala. Pa dajte si prosim zapomniti, spoštovani kolegi, ker to ni nepomembno! Zavrže se pravno sredstvo, razveljavi se za nazaj neko odločbo. Odpravi se za naprej neko odločbo. Razveljavitev velja extung, odprava velja exnung. Pristojnosti KPK in potem vpletanje s tem za kaj je KPK pristojen. KPK je pristojen za ugotovitev nepravilnosti po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, pika. Računsko sodišče je pristojno za ugotovitev morebitnih nepravilnosti po Zakonu o javnih financah, pika. Ali je nek posel, pravni posel, pravno dejanje, kakorkoli veljavno, presoja sodišče in nihče drug, sodišče. Jaz sploh ne bom izgubljala v ničemer besed, razen o tem in tem izplačilu nagrade, zaradi tega, ker spoštovana ministrica, vse drugo je tako neumno, tako neumno. Nekaj je neumno, nekaj je pa nespodobno, to, kar je povedal kolega Suč. Da mi tu govorimo o mobingu, ki naj bi se dogajalo, pa ko vas ni sram. Kot prvo, če veste za mobing, ste ga dolžni prijaviti organom pregona. Jaz sem že takrat kolega Hoivika, ki je bil enkrat na mojem kolegiju, sem rekla, ali ste prijavili organom pregona? Ker to ni več hec kar se greste, to ni hec. In potem tu operirati še z imeni, pa to je sramotno. Pa kaj se mi gremo? Mislim, počasi bo treba imuniteto tudi odvzeti, ker tole pa ni več hec. ja, ja, ja, seveda, seveda, vi boste tukaj govoril o storilcih mobinga, o žrtvah mobinga in tudi nimate imunitete za civilni delikt. Poveste, gospod Hoivik, lahko vas tožijo, civilno vas lahko, ne glede na to, kaj boste tukaj rekli. In jaz rekli, in jaz vse tiste, ki so prizadeti s temi dejanji pozivam, da naj se poslužujejo pravnih sredstev, ker to ni več hec, da bomo mi kogarkoli od javnih uslužbencev tukaj obdelovali ali kot žrtev ali kot storilca kaznivega dejanja trpinčenja na delovnem mestu, to ni hec. In vsak, ki je s tem prizadet naj se obrne na organe in vi, če veste, da se to dogaja prijavite, to prijavite organom pregona. To je prvo, kar je. Govorjenje pa o proviziji s strani nekoga, ki se je na družbenih omrežjih imenoval Kopriva pa tudi svoje pove. In zdaj, da gremo na pravno opredelitev. Ja, gospa kolikor vem, to nikoli ni bilo ovrženo. Zdaj pa glede te nagrade, spoštovani Svetlani Makarovič, in da bo jasno. Spoštovana Prešernova nagrajenka, se je res takrat ob podelitvi, ko bi pač ji bila nagrada podeljena, odpovedala nagradi. In sicer, kolikor sem videla, sicer ni bilo vse povedano z vaše strani, ampak kolikor sem videla gradite to na treh temeljih. Prvi. Neobstoj pravne podlage za izplačilo nagrade. Drugi,

Spoštovana gospa Alenka Jeraj, govorjenje o neki ponudbi in sprejemu ponudbe je čisto zgrešeno, to pomeni, da ne razumete, za kaj se gre, ker namreč ne govorimo o sklenitvi nekega kontrakta, neke dvostransko vzajemne pogodbe ali pa pravnega posla, ampak govorimo o enostranskem pravnem dejanju, govorimo o državni nagradi. torej gre za darilo države, darilo pa je realni kontrakt, pravne posledice z realnim kontraktom nastanejo, ko se darilo izroči. Dokler darilo ni izročeno, govorimo samo o obljubi darila, ki je navadno dano v oblični obliki. Ta oblična oblika enostranske izjave volje, torej obljube darila, brez sprejema, mimogrede brez sprejema, je pravna podlaga za izpolnitev, torej za izročitev darila, s čimer potem nastanejo pravne posledice kontrakta. Obveznost izplačila nagrade v tem primeru ne temelji torej na neki konsenzualni pogodbi, ki je nastala s ponudbo in s sprejemom, kakor ste prej govorili. Pravna podlaga za podelitev nagrade v tem primeru seveda obstaja in je povsem jasna in je tako abstraktna, to se pravi, oziroma splošna, Zakon o Prešernovi nagradi, ki nima sicer nobenih določb o morebitni zavrnitvi nagrade in pa konkretna, to pa je sklep Upravnega odbora Prešernovega sklada, številka 902-3/99, o podelitvi Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada, z dne 29. 12. 1999. Gre za upravno pravni akt, ne pa za pogodbo v smislu obligacijskega prava, ki je prvič, dokončen in tudi pravnomočen v tem primeru in veljaven, ker nikoli ni bil neopravljen, ex nunc za naprej, niti ne razveljavljen ex tunc za nazaj, ali pa spremenjen. Pravna podlaga torej obstoji in razlaga, da je Računsko sodišče ugotovilo, da pravni temelj ne obstoji, je popolnoma napačna. Računsko sodišče je ugotovilo zgolj, da Ministrstvo za kulturo ni bilo dolžno izplačati nagrade zaradi zavrnitve s strani nagrajenke, ker je presojalo vse skupaj s strani svojega delovnega področja, nikoli pa, da ne obstoji pravna podlaga za izplačilo. Kot sem že rekla, Računsko sodišče je zadevo gledalo z vidika Zakona o javnih financah, ne sme pa Računsko sodišče in ne more presojati veljavnosti pravne podlage za izplačilo nagrajenki, za kar je, kot sem rekla, pristojno le sodišče, in nekaj vam povem, sodišče bi - in v to sem zelo trdno prepričana - ugotovilo, da pravna podlaga je in da obveznost izplačila nagrajenki, ne glede na njeno zavrnitev v letu 2000 obstoji in morebitna tožba s strani nagrajenke do države za izplačilo nagrade bi bila dobljena in to bi bila velika sramota za našo državo, ampak mogoče bi bilo dobro, da bi bilo narejeno, da bi se kdo prepričal o tem. Zdaj pa gremo še na odpust dolga, ker tudi o tem je bilo nekaj govora. Odpust dolga določa res Obligacijski zakonik, in sicer v 319. členu in pravi, "Obveznost preneha, če upnik izjavi dolžniku, da ne bo zahteval njene izpolnitve in se dolžnik s tem strinja." Dolžnik v našem primeru je država, nagrajenka, upnica, pa je književnica Svetlana Makarovič. Se je dolžnica, torej država, strinjala z odpustom dolga ali zgolj dejstvo, da nagrada takrat, ko bi morala biti podeljena, ni bila podeljena, torej izročena, pomeni, da se država strinja, da obveznosti ne bo izplačala? Ne, dejstvo, da se dolžnik, torej država strinja z odpustom dolga, mora biti zelo jasno, zelo nedvoumno, tudi če je morda izraženo konkludentno. Ker, država mora biti v svojih razmerjih z državljankami in državljani posebej skrbna in morebiten sprejem odpusta dolga s strani nagrajenke bi moral biti oziroma s strani države, bi moral biti strogo obličen. To pomeni, da bi morala država s Svetlano Makarovič vsaj, vsaj to, izpustiti iz vseh evidenc Prešernovih nagrajencev, kar pa se ni zgodilo, je tako gospa ministrica? In če je ona Prešernova nagrajenka, potem država ni sprejela odpusta dolga.

s strani Prešernove nagrajenke, pa četudi bi se ta na vse pretege trudila oziroma na vse pretege branila nagrade in to nagrajenke, ki je pomembno in odločilno vplivala na slovensko književnost in na slovensko kulturo na splošno. Sramotno je, da se politična stranka SDS za nekaj tisoč evrov, ki so bili izročeni kot nagrada Svetlane Makarovič spravlja na njeno življenjsko delo, ko pa je Svetlana Makarovič izjemna slovenska književnica, gre za žensko, poslušajte, ja, ki se je v prejšnjem sistemu, pazite, borila za svobodo, odločno sodelovala.../oglašanje iz klopi/ - Potem pojdite ven, če ne morete poslušati - Odločno sodelovala v procesu osamosvojitve in izjemno obogatila našo kulturno dediščino. Svetlana Makarovič bo za razliko od tistih, ki jo blatijo in oporekajo izplačilu nagrade, šla v zgodovino. O bo, bo, bo šla v zgodovino tudi zato, ker je zavrnila nagrado takrat, ko je bil mimo predpisov ob njej nagrajenec pater Pavel Rupnik, nekdo, ki je obtožen spolnih zločinov. Rodovi so in bodo rasli ob knjigah Svetlane Makarovič, ker kdo od nas ne pozna Sapramiške, Pekarne Mišmaš, Škrata Kuzme, Sovice Oke, Kakadujčka, Coprnice Zofke, Kosovirjev, Potepuha in Nočne lučke in še mnogo drugih otroških zgodb. In verjemite mi, poznajo jih vaši otroci in rasli so ob njih in všeč so jim bile. bile. Tisti, ki jih pa ne pozna, se mi smili, ker ima revno stanje duha. In naj povem, da sem jaz ponosna bralka Svetlaninih knjig, tudi tistih za odrasle, satiričnih. Ob tem se Svetlani zahvaljujem za to, da mi je bogatila in lepšala otroške dni. In tudi za to, da je eden najpomembnejših gradnikov slovenske kulture, slovenske identitete. Vsi tisti, ki oporekate izplačilo Prešernove nagrade Svetlane Makarovič, se poglejte v ogledalo, ki vam ga ona nastavlja. To, da se spravljate na teh 8 tisoč evrov izjemni umetnici, ki je in, upam, bo še gradila slovensko identiteto, je zavržno in vaša podoba je lahko samo podoba, ki jo je v ogledalu videl Dorian Gray. Saj veste, kdo je bil Dorian Gray? Ker Ker grdo to, kar počnete? Naj vas bo sram v dno duše, ker kot sem rekla, Svetlana Makarovič bo za vedno ostala v slovenski zgodovini, za vedno. Mi vsi drugi verjetno ne bomo. In ob tem seveda, kot sem že pojasnila, je bilo pravno povsem pravilno, da je bila nagrada nagrajenki izplačana. In še to, če kdo misli, da je nastopilo zastaranje, naj vam povem, da je tudi izplačilo za starane terjatve povsem pravilno, ker iztožljiva obveznost z zastaranjem postane naturalna obveznost. In plačilo naturalne obveznosti je povsem pravilno. Zdaj pa dovolite mi še tole. Draga Svetlana. Upam, da boš dolgo svetila na nebu slovenske kulture, in upam, da bo še dolgo vsem nam nastavljala ogledalo. Tvoja nagrada je zaslužena in prav je, da je bila izplačana. Vsem tistim, ki ti jo zavidajo, ti pravzaprav zavidajo tvojo genialnost in tvojo razgledanost. Tistim pa sporoči, naj se dobro pogledajo s svojo podobo v ogledalu, ki jim ga sama nastavljaš. Hvala lepa.

en postopkovni predlog moj. Predsednica Državnega zbora, kot sem prej povedal v mojem uvodu, avtoriteta tega Državnega zbora, seveda ima vso pravico, da ščiti ministrski zbor, ki sedi pred njo,

Spoštovana podpredsednica, je pa prav, da jo opozorite, nima pa nobene pravice, da želi utišati opozicijo, da želi utišati opozicijo.

da nima nobene pravice, da želi utišati Slovensko demokratsko stranko, ki smo v opoziciji. Ste me razumela! pa, zdaj vam pa izrekam opomin, prvič, z mano vi ne boste govoril na tak avtoritaren način, če sem razumela, ker mislim, da še kar razumem stvari. Drugič, to ni bil postopkovni predlog skladen s Poslovnikom Državnega zbora. Tretjič, pavšalno ocenjujete in obtožujete predsednica Državnega zbora, da je žalila opozicijo. To je pavšalna obdolžitev, ki ni podkrepljena z nikakršnim dokazom, tako da vam izrekam opomin in gremo naprej. Naslednja je na vrsti doktorica Tatjana Graf, izvolite. Hvala za besedo. Ko se ti izprazni malha in ko nimaš več argumentov, da nekoga zatolčeš, se pravi, da zatolčeš svojega sovražnika, in umetnica Svetlana Makarovič in ministrica za kulturo doktor Asta Vrečko in tudi stranka Levica, to so vse zloglasni sovražniki SDS, razredni sovražniki, veliki bav bav z rdečo zvezdo, potem si argumente pač izmisliš. Iznajdeš lažne argumente, lažne obsodbe, trhle obsodbe, tako trhle, da kar plajtrajo, kot bi rekli mi na Štajerskem. Kajti nič od vaših napihnjenih očitkov ne drži, nič. Ne očitki glede Prešernove nagrade ne očitki glede Drame SNG Ljubljana, ki da na veliko zapravlja denar in ga meče skozi okno, ne očitki o trpinčenju na ministrstvu za kulturo, niti tisti o zaposlovanju. Nič od tega ni res. Vaši očitki in obtožbe so gospod v napihnjenem suknjiču. To, kar počnete, so lažne obtožbe. Lažne obtožbe pa so kaznive in to, kar počnete s sklicevanjem takšnih sej, je oviranje demokratičnih procesov in je oblika nadlegovanja, kar je prav tako kaznivo, ker s protizakonitimi in proti ustavnimi priporočili nadlegujete vse nas. Izgubili ste se v težkih zavesah sprenevedanja in ne vem, ali se vam sesuva imperij ali kaj in je napad zdaj najboljša obramba,

in jaz vam lahko nakažem teh 8 tisoč evrov, če vam bo kaj pomagalo.

Ker govorimo tukaj o domnevnem mobingu, jaz pa sem dejansko bil žrtev mobinga, po komisijski preiskavi je bil moj predpostavljeni odstavljen zaradi žaljivega in nasilnega vedenja do podrejenih, ne samo mene, tudi drugih, pa so se žalitve, poniževanja kar nadaljevala dokler jaz nisem sam dal odpovedi, pa me zdaj samo zanima, v imenu tudi drugih državljanov, ki so žrtve mobinga, kako pa lahko oni dosežejo to, da se o njih razpravlja tukaj v Državnem Zakaj razpravljamo tukaj samo o enem konkretnem primeru mobinga. Ali mora biti, ta konkreten primer, članica točno določene stranke ali kako lahko v bistvu zdaj naredimo to, če smo enaki pred zakonom, če nismo prvorazredni, pa tretjerazredni, kako bi lahko naredili to, da zdaj še o drugih primerih mobinga, dejanskih primerih mobinga, ki se dogajajo našim državljanom, da še o njih razpravljamo tukaj v Državnem zboru. Jaz upam, da bom s strani predlagatelja slišal kakšne konkretne predloge, kako lahko to naredimo, drugače si bom pač začel verjeti, da je vse skupaj le zloraba Državnega zbora za politično propagando ali

Jaz lahko z žalostjo ugotovim, da današnja seja pač temelji na izmišljotinah, polresnicah, domnevah in predvsem na diskreditaciji ministrice za kulturo in na splošno stranke Levica. Če poskušam povzeti vse skupaj, samo čakam, da bo prišel postopkovni predlog, da postavite grmado z obljubo vašim sledilcem, da bomo na koncu razprave v stilu inkvizicije zažgali krivo Verko. Ker je kriva, čeprav ni. Če kdo ni razumel prispodobe. Je pa prav in tu vidim edino pozitivno plat te seje, da se vsake toliko spomnimo, kje smo v prejšnjem vašem mandatu že bili. Če izločim vse zgoraj našteto, torej izmišljotine, pol resnice in domneve, ostane kaj? Pri Prešernovi nagradi mnenje Računskega sodišča, mnenje, ki pravi, da ministrstvo ni bilo dolžno izplačati nagrade. Zanalašč, ne bom razlagal, kaj to pomeni, ker ste že stokrat slišali, stokrat vam je že bilo razloženo in mi je čisto vseeno ali vam znova in znova razlagamo. Ob tem, ko govorimo o kršitvah, ne o vaših domnevah, ampak o kršitvah v poglavju, kjer so navedeni kršitelji in kršitve predpisov, ministrstvo v zvezi z izplačilom nagrade sploh ni omenjena in imamo tudi veljaven sklep Upravnega odbora Prešernovega sklada, ki ni bil nikoli spremenjen, odpravljen ali razveljavljen ter je še vedno pravno veljaven. prav je, da se v umetnici popravijo krivice, ki so se zgodile, ko se jo je postavilo ob bok patra Rupnika, predlaganega mimo strokovnih komisij in uveljavljenih praks in tudi ne za življenjsko delo, čemur je Prešernova nagrada namenjena. Kasneje pa je bil celo obtožen spolnega nasilja. Prvovrstna sramota. In razumem umetnico, ki je takrat odreagirala na edini možen način. In prav je, da je nagrado dobila izplačano. Prav je, in tu mi je všeč stavek, ki ga bom ponovil in mi ga je pred kratkim napisala meni zelo draga oseba, da končno Sapramiška dobi svoj lešnik. Pater, s katerim je morala umetnica stati na odru, tisti, ki ga redovnice obtožujejo spolnega nasilja, pa naj odgovarja za svoja dejanja. Tukaj nisem videl vašega angažmaja. Vse ostalo niso dejstva, so vaše domneve in ocenjevanja in iz tega delate politični cirkus. Drama, ustanova nacionalnega pomena, ki potrebuje prenovo. Do sedaj ni nihče zmogel poguma, da bi se tega konkretno lotil, pa so bili hodniki med deževjem poplavljeni, stene so se rušile in je nacionalni simbol, postaja razvalina. A tudi tu se v svoji javnosti predstavljate kot strokovnjaki za nepremičnine. Navajate kup med sabo neprimerljivih podatkov, številk in cen, kažete pa predvsem, da ne razumete projekta in tega, kaj vse je potrebno urediti in se dela oziroma seveda veste, ker vam je tudi to bilo že stokrat vse razloženo. Nadaljujem z lažmi o ekscesnimi zaposlitvami. 12 zaposlitev več je na ministrstvu kot ob pričetku tega mandata še vedno v kvoti. Če pa govorite pol resnice o fluktuaciji, pa ta prav v ničemer ne odstopa od dosedanjih praks. Kaj hudiča je ekscesno? Saj vem, nič, samo beseda vam je všeč, ker diskreditira, ampak temelji na izmišljotini. In to je modus operandi celotne seje. Cankarjev dom. Tu si izmišljujete, da gre za politično potezo ministrice, ki je sprejela odločitev na podlagi celotne dokumentacije in se odločila za kandidata, ki izpolnjuje vse pogoje in se je izbrani kandidat izkazal za najbolj strokovnega. In spet razumem, da je strokovnost nekaj, kar vam ne sede in za to uporabljate besedo politično, ki vam je bližje. Precej je bilo političnih zaposlitev v vašem mandatu. Vaša insinuacija, da ni upoštevala nezavezujoča mnenja in da s to akrobacijo spremenite zadevo v politikantstvo, pa spet več govori o vas kot o ministrici in vaši želji po kurjenju grmade. Mobing: Zgrožen sem, da si želite ustvariti okolje v parlamentu, kjer bi malo na počez politično čvekali in obtoževali. In iz spoštovanja do vseh, pa se tega niti ne bom več dotikal. Tudi to je bilo večkrat pojasnjeno. Vse skupaj lahko samo končam s tem, da je sklic za sejo neutemeljen, predlogi vaših priporočil pa so v nasprotju celo z Ustavo. Lisice ste, ki se za potrebe diskreditacij preoblečete v ovce.

V drugem odstavku 74. člena tega pomembnega zakona je zapisano, citiram: "O uradnih zapažanjih in ugotovitvah, ustnih navodilih in sporočilih ter okoliščinah, ki se tičejo samo notranjega oziroma samo notranjega dela organa, pri katerem se vodi postopek, se praviloma ne sestavi zapisnika. O tem uradna oseba napiše uradni zaznamek z navedbo kraja in datuma ter ga podpiše. Podpis ni obvezen, če se podatki o času in kraju zaznamka v elektronski obliki ter uradni osebi, ki ga je sestavila, samodejno evidentirajo v informacijskem sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje." Drugi odstavek 74. člena ZUPa.

zaznan, zabeležen v sistemu Ministrstva za kulturo. Da ali ne? Da ali ne, ministrica? zdajle pogledate, najbrž imate dostop. Nimate? Potem pa prosim pokličite osebo. To je v javnem interesu. Zakaj? To je v javnem interesu, ker je ta oseba, ki je zapisala to, to zapisala 18. januarja. Medij, kateremu vi pravite tudi večina koalicije, da je naš medij, o medijski svobodi, je to objavil avgusta 2024, torej sedem mesecev kasneje. Najbrž zaradi tega, ker je ta oseba, ki je to zapisala, ni dobila odziva ali je to vodstvo ali ni to nujno ministrica, opazilo ali je kdo reagiral. Pa bom, sicer v stališču sem že nekaj prebral, pa bom prebral bolj tisti zaskrbljujoč del, ki ga nisem v stališču prebral. Ta oseba, javna uslužbenka, je zapisala, citiram: "Povedala sem ji…"- osebi XY, lahko pogledate na spletu, kdo je ta oseba, da ne bom spet kaj kršil, "…da so zakonski roki mimo in da jaz ne bom delala nezakonito. In da se moramo vsi držati zakonskih rokov, česar gospa ni sprejela. Povedala sem, da vse odločitve sprejema odpiralna komisija, ne jaz sama, in da je to napačno, da podpisuje ona kot kontaktna oseba in da ni podpisala odgovorna oseba." In na koncu je napisala: "XY osebi sem razložila, da bom naredila uradni zaznamek, po drugem odstavku 74. člena Zakona o splošnem upravnem postopku." Zdaj se pa nehajmo tu blamirati, predvsem pa, spoštovana ministrica, odgovorite končno, ali ste seznanjeni s to zadevo zdaj? Mislim, da je že kolegica Jeraj vas spraševala, na ponedeljek, ko so bila ustna poslanska vprašanja, da ali ne. To je prvo in ja, odgovarjam doktor Premku, tukaj je dokaz, ampak ne dokaz mobinga s strani, bom rekel, s strani vodje sektorja ali pa ministrice same, ampak celo nevladnikov, ki klicarijo na Ministrstvo za kulturo in poglejte primer, to sem tudi že na odboru dejal, primer prijave zveze, ki organizira tekmovanje iz logike, kemije, naravoslovja, so se prijavili na razpis in vsako leto prejeli okoli 100 tisoč evrov davkoplačevalskega denarja za organizacijo tekmovanj, ki so podlaga tudi za naše dijake, da potem kandidirajo za Zoisove štipendije, ker so, najbrž, to čakam odgovor Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, pripeli napačne pravilnike, izgleda, da je šlo za birokratsko napako, teh sredstev ne bodo dobili. In ne glede na to, da so naknadno bili seznanjeni, da teh sredstev ne bo, ker so pač pripeli napačne pravilnike, so upravičeni le do, se mi zdi, 6 tisoč evrov in sedaj bodo izgleda dijaki, dijakinje morale, morali oziroma šole plačevati kotizacijo za ta tekmovanja. Ampak poglejte, če je šlo nekaj narobe, jaz dam ministrstvu tukaj prav, če je šlo za birokratski lapsus in če zakonodaja drugače veleva, da je prijavitelj pozvan še enkrat, da izpopolni vlogo, potem je tukaj delo za pač organe, ki se s tem ukvarjajo,

bom rekel, ali depresivna ali pač ni mogla več zdržati, da je to poslala medijem. Najbrž se, ne vem, okej, Požareport ni izmislil te številke 6110-... ni si izmislil te številke ali pač? Sprašujem. To je prva stvar, glede mobinga in glede koruptivnih dejanj oziroma sumov koruptivnih dejanj in protizakonitega delovanja. MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ:** Oprostite, gospod Hoivik, samo ena stvar, zdaj s tem mobingom smo šli pa res daleč, tako da vas bom jaz prosila, da boste to meni predložili in glede na to, da zdaj govorimo o kaznivem dejanju možnem, bom jaz sama dala prijavo organom, če vi niste in če ste vi opustili in veste, da se je dogajalo kaznivo dejanje in ste opustili prijavo, bo treba tudi zoper vas ukrepati. Zdaj pa je tega dovolj. Tega je zdaj v tem parlamentu dovolj. To se pravi, pričakujem, da mi boste, ko bomo končali, mi boste to dali in bom jaz poklicala policijo, res, in jim bom predala vse to kar imate, in hkrati povedala, da vi kot oseba, javni funkcionar, niste tega prijavili na policijo. Tega je zdaj dovolj. S takimi stvarmi se v parlamentu več hecali ne bomo. Ne, ne boste, boste, kasneje boste... Vi kar končate razpravo. No, hvala. Morate se zavedati, da če vi ne prijavljate kaznivih dejanj in zanje izveste, ste vi tudi odgovorni za to. In ko se boste hecali s takimi stvarmi, na kateremkoli ministrstvu, jaz mislim, da sem dolžna ukrepati. Tako da zdaj je pa tega dosti, s takimi stvarmi se ne bomo več hecali, tukaj gre za osumljence in tukaj gre za žrtve. Če se vam zdi to hecno in če se vam zdi, da to lahko izkoriščate, kdorkoli, ne govorim zdaj osebno vam za politična obračunavanja, potem vam jaz povem, da tega ne bomo počeli, ker je to zavržno. To je zavržno. Okej? In bomo videli, kaj se bo zgodilo. Res bomo videli, kaj se bo zgodilo, ker res moramo s tem nehati. Nadaljujte, gospod Hoivik. Hvala lepa, predsednica. Veseli me, da boste poklicali policijo. Veseli me, da boste prišli temu primeru, ki že toliko časa odmeva in nismo dobili še sedaj odgovorov do dna.

Me niste razumeli, gospod Hoivik? Vi ste mi to dal zdaj. Vi niste tega prijavil policiji. Pa vi razumete resnost tega, kar se dogaja? Kaj vi vsi razumete resnost tega, kar se dogaja? Ne razumete resnosti tega. To ni hec več. Tole ni več politična igra. To so kazniva dejanja. In tole ni več hec, kar se gremo. Ja. Tako da jaz vam svetujem, da res malo pazite kaj počnete pri vsem tem. In vi ste tisti, jaz ne vem, mogoče ste vi tudi dobil od koga iz vaše sredine, ampak vi ste tisti, ki ste vi s tem meni izročili. Vi ste tisti, ki ste dolžni prijaviti to organom pregona, ne jaz. In zdaj bom pa jaz naredila, ker sem zdaj izvedela za to. In to ni hec. In naj to državljanke in državljani vidijo, da to ni hec, da prihajate do nekih dokumentov, da z njimi potem politično obračunavate, namesto da bi jih predali tistim organom, ki dejansko morajo to obravnavati, morajo. Trpinčenje na delovnem mestu je resno kaznivo dejanje. In mi zdaj govorimo o tem tu v parlamentu.

razpravo. Vi ste se mi zdi 20 minut nazaj pa pol ure predlagali, da razmišljate o tem, da bi se prvi odstavek 83. člena Ustave Republike Slovenije, torej imuniteta poslanca,

Nadaljevali bomo ob 18.30. Hvala lepa in boste potem nadaljevali s postopkovnim. Ob 18.30 nadaljujemo.

Dobro, nadaljujemo z izredno sejo. Jaz verjamem, da so se čustva malo umirila, moram pa res še enkrat povedati, glede na to, da smo govorili tudi o imuniteti, o imuniteti vedno odloča Državni zbor, imamo poklicno imuniteto in imamo nepoklicno imuniteto poslanci in kadar je poslanec v Državnem zboru, o imuniteti vedno odloča Državni zbor. Saj verjamem, da to veste, saj je že bilo kdaj odločeno o imuniteti katerega poslanca, ki je bil v Državnem zboru. Tako da toliko samo v razlago na vaše izvajanje, kolega Hoivik. Zdaj pa resno, mislim, da moramo prenehati kar ne sodi v našo pristojnost, in to zagotovo je obravnava morebitnih kaznivih dejanj. In še enkrat, trpinčenje na delovnem mestu je kaznivo dejanje, in tudi, še enkrat to moram povedati, imuniteta poslanca ne varuje pred vsako odgovornostjo.

Saj je razburljivo, no, res je razburljivo, danes, petek, ura ob pol sedmih in absolutno bom prvi, ko bom vesel, da bomo temu uradnemu zaznamku prišli do dna, tako da res apel, tudi zahvala predsednica, da ste vi prevzeli to odgovornost in boste pač storili, kar po vaše bi moral storiti jaz. Lahko se tukaj potem opravičim javno, da nisem tega prijavil. Tako da, opravičilo javnosti, ker nisem prijavil, če bi moral po zakonu prijaviti. Zdaj pa, če grem naprej, kar se tiče izplačane nagrade gospe Makarovič. Danes je stranka Levica in tudi levi častnik Mladina aktiviral akcijo lov na Svetlano. In pravzaprav, tukaj ne gre lov na Svetlano, ampak se gre za lov na pravno državo. Lov na pravno državo. priročno je, ker očitate nam kot predlagatelju, da mi lovimo Svetlano Makarovič. Potem lahko očitate to tudi Računskemu sodišču, da lovi Svetlano Makarovič, Uradu za nadzor proračuna, da lovi s Svetlano Makarovič, torej, potem vsi lovimo Svetlano Makarovič in danes se gospe Makarovič že po moje toliko kolca, ker smo tolikokrat omenili njeno ime, da se mi prav gospa že smili, ampak poanta ni ime Svetlana Makarovič. Še enkrat, poanta je, da se je ta oseba odpovedala nagradi, izplačilu nagrade, takrat v vrednosti dveh milijonov tolarjev in je potem terjala nagrado nazaj in Upravni odbor Prešernovega sklada je jasno povedal, da po zakonu ni pravne podlage za vračanje tega denarja in ta denar je zagotovljen na tej postavki. Torej, denarno nagrado skupaj s plaketo izroča Prešernov sklad in tudi, da bo jasno vsem, aktualni mandat, na primer zdajšnje sestave je bil izvoljen v tem Državnem zboru, s septembrom so začeli nov mandat. Štiri leta je vodil Prešernov sklad drug upravni odbor in leta 1999 spet en tretji upravni odbor. In najbrž se tudi v upravnem odboru kažejo takšni in drugačni ljudje, ki so izvoljeni z večinsko podporo tiste koalicije, ki je takrat bila v parlamentu, torej leta 2020

Zdaj pa poglejte kaj piše v tem tako imenovanem Lovu na Svetlano v časniku oziroma v tedniku Mladina. Ona je takrat dejala, torej ta gospa, da ni, "nisem naredila napake, to je bila ena redkih odločitev v mojem življenju, ki je bila popolnoma pravilna." In poglejte, kaj je leta 1999 dejal takratni predsednik upravnega odbora Jože Kuščar. On je lepo navrgel, da je škoda, da jim že vnaprej ni povedala, da bo nagrado zavrnila, saj bi jo lahko podelili komu drugemu, ki bi je bil bolj vesel. Zdaj, lahko se strinjamo s takratnim predsednikom, lahko se ne strinjamo, jaz osebno se ne strinjam. Ker če je bila Svetlana Makarovič skupaj s patrom Rupnikom takrat izbrana oziroma potrjena, izvoljena s strani takratnega članstva Prešernovega sklada, je to zame okej, Torej, še enkrat, prosim vladno koalicijo, da ne manipulira, da gremo mi napad na Svetlano Makarovič. Kar pa je skrb vzbujajoče, kar pa je sumljivo, je pa to,

po končanem uradnem delu proslave ob Prešernovem dnevu, zasenčila takratna Prešernova nagrajenca; eden celo prihaja iz bližine mojega kraja, akademskega slikarja, in tudi ostalih dobitnikov nagrad Prešernovega sklada. In takrat je bila ministrica v prvi vrsti, ki je vstala in je zaploskala, ko je ona naredila tisti performans, ki, ne bomo rekli zdaj, da je bil nezakonit, ampak bil je pa zelo, zelo politikantski in zelo, zelo nehigieničen v smislu spoštovanja Prešerna nenazadnje in Prešernovih nagrajencev za leto 2022. In temu mi nasprotujemo. Ker če državljan ne izda računa za 5 evrov in plača kazen, temu rečemo pravna država, pa se lahko s to kaznijo strinjamo ali pa ne strinjamo in plača veliko več, dobro vemo, kot 5 evrov. Tukaj pa gre za znesek nekaj več kot 8 tisoč evrov, pa če bi šlo za 100 tisoč evrov ali pa če bi šlo za 100 evrov, pa govorimo o pravni državi. In vse to dogajanje na dopisnih sejah Vlade, ko ste skrivali in še vedno skrivate informacije, zdaj nekako je v postopku in zaradi tega je predsednica odbora zadnjič zadnjič v sredo celo našla pravno podlago, zakaj tega javnost oziroma poslanci, poslanke ne smemo videti, teh dopisov, tako državnega odvetništva kot Urada za nadzor javnega proračuna in tako naprej. Okej, dobro, ampak prej ali slej bomo temu tudi prišli do dna kaj ste vi takrat čarali, v narekovajih, na tej dopisni seji. A veste, o tem se pogovarjamo, še enkrat, ne gre za Svetlano Makarovič, gre pa za pravno državo. Kar pa lahko nakazuje, je pa to, da je bila ministrica prva v vrsti, in to je pokazala že s tem aplavzom takrat na tej proslavi in z obstoječo ovacijo 7. februarja 2023, da je bila ona prva, ki je želela to nagrado absolutno izročiti, čeprav je to prepovedoval zakon o javnih financah, čeprav je to zelo diplomatsko je povedal takratni predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada in tako naprej. In zdaj je povedalo to Računsko sodišče in tudi vladni organ za nadzor proračuna. Upam, da sem zdaj jasno obrazložil, zakaj mi to nagrado oziroma to izplačilo problematiziramo. In še zadnjič, oziroma zadnja stvar, ki bi jo izpostavil, to nebrzdano, po slovensko, zaposlovanje. Poglejte, pa bom dal paralelo, minister Maljevac je ustanovil ministrstvo za solidarno prihodnost. On sam je dejal, da ne bo **56. TRAK: (NB) Jaz sem naštel že 34 novih dodatnih kadrov, ki niso prišli iz ostalih ministrstev. Ampak so bili novi kadri in 34 zaposlitev prinese s povprečno plačo bruto bruto približno milijon evrov letno, in prav tako sem jaz to obrazlagal, ko smo šli na referendum o o novih ministrstvih, pa je pač ljudstvo reklo, ja, želimo 20 ministrstev. V redu, spoštujemo referendumsko odločitev. In pri tem zaposlovanju mi le opozarjamo, da je glede na fluktuacijo med 125 in 135 zaposlenih na Ministrstvu za kulturo prišlo do ekscesnega zaposlovanja v zadnjem letu. Samo na to opozarjamo. Nismo rekli, da je to protizakonito. Je celo transparentno, ker je to tudi na Opsi, torej na odprtih podatkih Republike Slovenije vse jasno napisano, vse jasno obrazloženo.

Ampak kaj ste vi naredili spoštovana vladna koalicija oziroma Vlada, prvi dan oziroma je bil drugi dan, ko ste prišli na oblast, ste zahtevali cel spisek vseh javnih uslužbencev in zato sem se prej razhudil, priznam, ker boste vi zdaj meni očitali, da jaz tukaj, kaj kršim, ker nisem nekoga prijavil, vi ste pa takrat javno in s tem ste se celo hvalili, da boste želeli za vsakega javnega uslužbenca kdaj se je zaposlil, kako je zaposlen, kaj se je spremenilo v tistih, se mi zdi, da je šlo iz leta 2018 do leta 2022. Lepo vas prosim, no. Jaz mislim, da bi vas moral že potem takrat prijaviti celo Vlado za mobing nad vsemi javnimi uslužbenci, nad vsemi javnimi uslužbenci, ker to je bil ultra ultra mobing. Ultra, ultra. Kaj takega še nismo videli v 30 letih, toliko da veste. In še na koncu, kar se tiče direktorata za te tako imenovane kulturne politike. Spoštovana ministrica, jaz ne bi imel nič proti, da je tam sedem zaposlenih na novem direktoratu, imam pa veliko proti, da se z versko svobodo ukvarja le ena oseba od 162., s tem pa imam težave in ne mi zdaj govoriti, kako je minister Simoniti ukinil Urad za verske zadeve oziroma za verske skupnosti, ker je bil z zakonom, ki ga je ta Državni zbor sprejel, predvidena nova služba, ki bi delovala v letu 2024, ki bi okrepila versko svobodo v Republiki Sloveniji. Hvala lepa.

bi prosil, da mu priporočite, da naj pozove poslanca Vrtovca k odstopu kot predsednika Komisije za nadzor javnih financ, morda celo k odstopu kot poslanca, kajti Računsko sodišče mu je v letu 2021 podalo mnenje s pridržkom, in sicer v zvezi s štirimi zadevami v zvezi z Zakonom o javnih financah, ker pred izplačili niso bili preverjeni pravni temelji in višina obveznosti, v zvezi z Zakonom o železniškem prometu, ker je bila pogodba o izvajanju obvezne gospodarske javne službe sklenjena prepozno, v zvezi z mednarodnimi EU uredbami, ker je bilo koncesijsko razmerje za opravljanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu podaljšano za daljše obdobje, kot je določala uredba in v zvezi s pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ker je bila pogodba sklenjena po pričetku del. Spoštovani poslanec, pravna država torej, prosim vi, ko ste tak branik pravne države, da pozovete gospoda Vrtovca k odstopu iz tako pomembne funkcije,

pa mogoče je bilo tudi prav, da se je kaj takega zgodilo, zaradi tega, da vemo, kakšne so naše pristojnosti, ustavne pristojnosti in česa se bomo od zdaj naprej seveda izogibali pri naših sejah. Tako da, še enkrat povem, Računsko sodišče ima svoje pristojnosti, Komisija za preprečevanje korupcije ima svoje pristojnosti, sodišče ima svoje pristojnosti in Državni zbor ima svoje pristojnosti

Ja, ni treba drugega odgovora, ki si ga je že dal sam. Ja, minister doktor Vasko Simoniti, minister prejšnje vlade, je ukinil urad in ga premestil v sekretariat. Tam sta se s tem ukvarjali dve uslužbenki in je, potem bila samo še ena, ko smo mi prišli, uradniki so bili razseljeni in potem, ker seveda to ni dovolj in se mi zavedamo dejansko kaj so naše pristojnosti, tudi Svet za versko svobodo je bil ukinjen in preklican v prejšnji vladi. In potem smo mi v službo, ki jo pa že imamo, in to je Služba za človekove pravice, kulturne raznolikosti in po novem tudi versko svobodo premestili gospo, ki se s tem ukvarja, imenovali in dali s tem večjo veljavo. Tam je zdaj sedem uradnikov in seveda, jaz se strinjam, da rabimo več uradnikov tudi za versko svobodo in za pokrivanje tega področja, ampak zanimivo, da se mi pa hkrati očita ekscesno zaposlovanje. Vprašajte kogarkoli na našem ministrstvu, uradnike bi še potrebovali, razpisov je veliko, stvari se spreminjajo v teh časih in sploh kadar imamo tako veliko število evropskih sredstev. Bi pa še dodala samo nekaj. Vso možnost je imela prejšnja vlada in prejšnji minister, doktor Simoniti Urad imeti, prenesti, kakorkoli je že bil plan prejšnje vlade, ampak je na podlagi amandmaja SDS bil ta ustanovitev premaknjena na nekje sredi januarja 2024. Se pravi v prejšnji vladi, je sama vlada na podlagi svoje največje takratne koalicijske stranke SDS

Hvala lepa. Na tej nenavadni seji, kar, moram reči, bizarni v marsičem, bi si jaz tudi vzela nekoliko več poslanske svobode. In sicer bi dala dve najprej dve uvodni obrazložitvi. Prva uvodna obrazložitev je, da danes ni glavne recitatorke v tem Državnem zboru, zato si bom drznila in bom to mesto prevzela jaz. Drugo uvodno pojasnilo pa je, da je vsaka podobnost z resničnimi osebami v prebranih besedilih zgolj naključna. "Kaj pa se to pravi, da hočeš biti nekaj posebnega? Ga je okregala. Ali se pretvarjaš, ali kako? Čopku je šlo že malo na jok, zdajci pa se je kar zjezil na mamo. Če ti pa pravim, da ne morem, je zagodrnjal. Mama si ga je pogledala čisto od blizu in se ustrašila: Čopko, kaj s svojimi tačicami? Tu nekaj ne bo prav. Ena tačka najmlajšega veverička je bila nenavadno izkrivljena in tanjša od drugih. Zares. Ta veveriček je natančno čutil, da ne more skakati, pa če si je še tako želel. - Veveriček posebne sorte. "Ali ni to grozno? Je vprašala Miška samo sebe in si odgovorila: Res, to je več kot grozno, to je grozanska nesreča." - Sapramiška. "Kosovirja sta se previdno spustila na streho najvišje hiše, prislonila sta žlico v dimnik in pogledala čez prestrešek na ulico: glej jih, ljudi, kako so čudni! Vsakemu se nekam mudi in kako čudne barve imajo na sebi! Kje pa imajo mladiče? Kosovirja bi bila grozno rada videla človeške mladiče. Kdo ve, ali res teče iz njih in ali res tako vreščijo, kakor je rekel Vrabec. Tip, tip, ta je pritekla, bela muca, po strehi." In zdaj še ene, zaresne. Svetlana Makarovič, Zima, Vezilja, Pesniška oblika Haiku: "Siva sutana, en hribček si bo kupil, bo križe sadil."

si nekateri jemljejo pravico, da jo razlagajo, torej kaj po njihovem mnenju kultura je in vedno znova poslušamo pesem o podganah in podobno. Zato sem prebrala en res mali košček tistega, kar je velika umetnica, Svetlana Makarovič, zapisala v eni najbolj obsežnih bibliografij na Slovenskem; več kot 300 knjižnih del, glasbenica, vsestranska umetnica, predvsem, predvsem pa zvesta svojim prepričanjem, brezkompromisno, zato je "Enfant terrible" za marsikoga tu, ampak, a ni to v končni fazi osnovni namen umetnosti in umetnika. Ali kot je zapisal Vinko Möderndorfer: "Njena ostra beseda že desetletja trezni slovenski narod." Je pa res, da nekatere boli treznitev. In da se zdaj, spregovorim, da se zdaj torej lotim še druge zadeve, ki jo bom končala zelo na kratko in v bistvu v skladu s tistim, kar večkrat poslušamo z one strani. Se pravi, najeti prostori za Dramo. Dragi moji, temu se menda reče nevidna roka trga. Osnovna zakonitost, na katero prisegate, nevidna roka trga, določa, koliko nekaj stane, kajne? In tretja zadeva, mobing na Ministrstvu za kulturo. Sem ena od tistih srečnic, obenem pa tudi nesrečnic, ki je delala na Ministrstvu za kulturo. Ne vedoč nobenega podatka, vam lahko z 99 odstotno gotovostjo povem, kdo je oseba, ki je napisala prijavo za mobing in kdo je oseba, ki dela zaznamke, brez da bi karkoli vedela, ker tako počne pri vsakem ministru. No, razen pri enem. Sicer je pa to modus operandi. Toliko o tem. In tam so osebe, ki izvajajo mobing tudi nad ministri. So ministri, so celo predsedniki vlade, ki določeni osebi na Ministrstvu za kulturo niso upali reči popolnoma ničesar. Zaradi določenih oseb, uradnic, povezanih z določeno stranko, smo imeli mednarodni incident, za katerega javnost ni izvedela. Pa vam lahko jaz zdaj povem. Z novinarjem, ki je delal za BBC, zato, ker gospa ni znala angleško, in zato, ker je gospa zahtevala od BBC-jevih "headquarter-jev" v Londonu v slovenščini obrazložitev, da novinar res dela za njih in ker je dobila, ker, kot veste, "headquarterji" za evropski del so v Bruslju, ko je ta ubogi novinar po dnevih tavanja od predsednika do zadnjega, ne vem, nekoga na Ministrstvu za kulturo, jaz sem ga slučajno srečala zvečer, ko sem šla iz službe, vsega objokanega spodaj v avli, potem je pač dobil to poročilo, to obvestilo od "headquarterja" iz Bruslja, in je gospa rekla, "Ne, ta pa ni ta prav, mora biti iz Londona." Mi smo imeli zaradi tega mednarodni incident. Prišel je veleposlanik, bil je cel cirkus. tudi take ljudi imamo v javni upravi in tudi taki ljudje so, ne bom rekla, da jih je veliko, na srečo jih ni, ampak so, ampak so. In zato je treba vse te stvari vedno vzeti na način, o katerem smo zdaj v zadnjem delu govorili, ker tistim, ki se pa res zgodi krivica, tistega pa dostikrat ne izvemo. Toliko. Hvala.

smešno in ni hec in ne sme biti politično obračunavanje. In verjamem, da bo prispevalo k temu, da se bo zadeva razjasnila in upam, tudi končala, če gre za ponavljajočo se zadevo. Izvolite, kolega Lenart Žavbi, imate besedo. Spoštovani preostanek poslancev, ki je v Državnem zboru! Za začetek bi začel z temu rekel, parimi misli o eni največjih slovenskih kulturnic v vsej zgodovini, ne samo 20. in 21. stoletja. Spoštovani njeno delo, njen opus je veliko značajnejši od tega mišmašnega prerekanja cirkusantov v Državnem zboru. Pa so ti cirkusanti lahko demokrati ali pa svobodnjaki, njeno delo je veliko več od tega. Ona je s svojim delom posegla v kontradiktornosti in kulturne pritikline slovenske nacionalne biti in nastavlja ogledalo vsem tistim iz vaških šankov, do tistih iz mestnih ulic, predvsem pa nastavlja ogledalo politiki, meni, mojim kolegom iz koalicije, pa tudi tistim ostalim. In verjamem, da vam gre na živce. In verjamem, da je ne morete videti, ker ne, vi iz opozicije ne sprejmete nobene kritike. Kritika v vašem svetu ne obstaja. Kritika vas, vašega velikega vodje ali kogarkoli. Kritika namreč prodre skozi vaš mehurček samozadostnosti in lastne pomembnosti in kako pomembni ste si kolegi iz opozicije. Meni je v čast in zadovoljstvo, da sem jaz lahko odraščal ob njenih knjigah, da sem politik ob njenem mišljenju, ob njeni kritiki mene, moje vlade, moje stranke in meni je v neizmerno zadovoljstvo, da bo lahko tudi moj otrok prebiral njene pesmi in živel z njenim delom, ker tako vem, da bo svet v prihodnosti mogoče za vsaj kakšen promil bolj pravičen in da bo teh mehurčkov samozadostne pomembnosti predrtih še nekaj več. Celo razpravo sem bil danes v dvorani, preposlušal sem vse od tega, kako je kolega rekel ministrici, saj ne vem kje živite. Kaj pa bi bilo, če bi vedeli kje živi? Od tega, da je kolegica razlagala, da je ta Vlada počrpala 1 odstotek evropskih sredstev, pa je v resnici v prejšnji perspektivi 100 odstotkov, verjamem pa, da vira ni navedla, verjamem pa, da vir Twitter profil Kopriva ni adekvaten vir za razpravo v tem Državnem zboru. Kar si je pa na koncu dovolil poslanski kolega Andrej Hoivik iz Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, je šlo pa čez vse meje. Jaz razumem, da se on počuti nadmočnega,

tudi podaljšek za elektriko bi lahko kandidiral na okraju v Škofji Loki pa bi bil izvoljen 50 let in on je srečen in on lahko gazi, lahko gazi po tej Vladi, ker mu je vseeno in lahko gazi po zakonih in lahko gazi po morali in po etiki in po vsem na tem svetu, ker on je vsemogočen. In jaz upam, da so državljanke in da državljani to videli, ta odnos, ta skok. Mene je bilo sram tukaj sedeti in to spremljati zavoljo vse tiste narodove kulturne zgodovine, ki so jo gradili taki, kot je Svetlana Makarovič, ne pa taki, kot **60. Ta seja se, po moji oceni, ne bi smela zgoditi, ne bi se smela zgoditi iz ustavnih razlogov, poslovniških razlogov, pravnih razlogov, zakonskih razlogov, moralnih razlogov, etičnih razlogov, vse, tako naprej. In verjamem, da vas je v tej svoji, zadovoljstvo nad samim sabo vsaj en kanček tistega, da se vas sramuje, vsaj en kanček promil sramu, ki je prodrl mogoče do vas samih, da ste to sejo danes oddelali. Za konec, spoštovani kolegice, kolegi, ministrica. Jaz bom zelo iskren. Jaz in ministrica se poznava že dolgo časa in jaz sem ponosen, da je to naša kulturna ministrica. Jaz mislim, da je to ena boljših kulturnih ministric zgodovini Republike in tudi v zadnjem, sploh pa v zadnjem obdobju. In ministrica, jaz vem, da ti nisi prevzela ministrstva, pa ne ti, v resnici noben minister te vlade ni prevzel kateregakoli ministrstva, kjer bi bilo na ministrstvu karkoli v redu. To so bila ministrstva v razsulu, finančnem, strokovnem, to so bila ministrstva kjer so nekompetentni ljudje sedeli na mestih, uradniških, političnih in ni bilo lahko. Kulturni sektor je bil pa eden od glavnih, ampak kulturno ministrstvo, kulturno področje je bilo pa eno od glavnih srčik boja prejšnje Vlade, kjer se je vse, vso kulturo žalilo, kjer se je konec koncev zaplinjenje Ljubljane je bilo fizično, je bilo pa tudi kulturno na neki drugi simbolni ravni Vlada dela dobro, ministrica za kulturo dela dobro. Hvala lepa. Jaz moram edino tukaj vseeno intervenirati kolega Hoivika ni več, ne vemo kaj si misli, tako da bodimo prosim tudi to glede tega previdni pri izražanju, ker malo je bilo vseeno veliko, kar ste povedali kolega, kolega Žavbi. Prehajamo v sklepni del razprave v katerem dobita besedo še predstavnica Vlade in predstavnica predlagatelja predloga priporočila. Najprej ima besedo predstavnica Vlade, spoštovana ministrica. Izvolite. Najlepša hvala. V tej seji, na tej seji in predhodnem odboru je bilo marsikaj izrečenega, predvsem s strani predlagatelja največje opozicijske stranke veliko zavajanj, pol resnic, nekateri pa kar konkretnih netočnosti in laži povzetih tudi po določenih medijskih portalih. Jaz seveda si ne predstavljam, da bi lahko Državni zbor vodil seje in sprejemal sklepe, ki so v nasprotju z Ustavo, v nasprotju s Poslovnikom in v nasprotju z vsemi predpisi, in na srečo so se sklepi zavrnili, kajti točno to so bili ti sklepi predlagatelja, a hkrati istočasno v isti sapi očitali neke netočnosti, manipulacije in tako dalje, pol resnice, vse sorte smo slišali v tej dvorani, od Dubaja do krajev, bivališč, do tega, da

niso tiste, ki odrešijo izrekovalca čisto vsake odgovornosti. Niso, ne morejo biti. In tako kot so se pojavljale v medijih lažne novice, čeprav smo seveda reagirali, dale prave glede števila zaposlitev, zakaj je do njih prišlo, kako se je v bistvu vključilo kohezijsko pomoč, dolgoletne uradnike dejansko v vsa ministrstva te vlade, saj Ministrstvo

Ni. In če bi, kaj potem bi obtoževali prejšnjega ministra, da je povečal kvote, prav tako zaposlenih, ki tudi on ni zaposljiv? Kajti to so zaposleni od leta 2015 večinoma? In res ni dostojno operirati z imeni. Ni dostojno operirati z nekimi uradnimi zaznamki. Uradni zaznamek napiše uradnik zase. In če ga ne prijavi, če ga ne da neke v vednost nekomu, komurkoli, vključno meni, potem nihče ne more vedeti za njegov obstoj. Ne more. In uradni zaznamek, kadar ni potrjen z druge osebe je pač enostranski. In tukaj polemizirati na kakšen način, čeprav tudi, spoštovani poslanci s strani SDS, mešajo postopke v svojih izjavah in tako naprej, normalno niso, nimajo vpogleda v takšno delo ministrstva, vseh razpisov in tako naprej. Kaj se dogaja? Kljub temu ne smemo na ta način netočno tukaj delovati. Mislim, da kar se je pa največja krivica tu seveda dogaja je do zaposlenih na Ministrstvu za kulturo. Kot je že bilo večkrat povedano, uradniki na Ministrstvu za kulturo so vsi zaposleni po enakih postopkih, na enak način. So tisti, ki peljejo vse te projekte po celotni državi dalje. So tisti, ki vodijo razpise, upravljajo in pomagajo glede kohezijskih sredstev. To so zahtevne operacije. Tudi pri investicijah. Ogromno jih je. In čez 50 jih imamo na Ministrstvu za kulturo. Ja, verjamem, morda se ne vidi to toliko širši javnosti, ampak Ministrstvo za kulturo ima. Je eno izmed tistih, ki ima največ razpisov v celotni državni upravi, ima še dve agenciji in Javni sklad za kulturo, ki vsak od njih je tudi tisti, ki preko transfernih sredstev, ki jih dobi, izvaja svoje razpise s svojimi lastnimi komisijami. Prejšnji minister je seveda nedemokratično odvzel možnost

Naša Vlada je v začetku tega skupaj v večjem zakonu to spremenila in dala nazaj. Zato ker ni prav, da minister sam odloča o čemerkoli. Res ponovno, kar se tiče različnih obtožb, ki ste jih v vsem tem času skupaj navedli. Še enkrat poudarjam, vse iskanje nadomestne lokacije mislite, da je enostavno bilo tudi za SNG Drama, ki je to iskala? To gre za ogromen javni zavod, naše največje nacionalno gledališče, velik projekt, 30 let se na to čaka. Projekt je bil zagnan, v letu 2017 je bil javni natečaj, pa ena vlada, druga vlada, ni bilo nikoli denarja in tako naprej. Potem je ta Vlada rekla, ne, to je naš nacionalni projekt. Tudi kultura rabi infrastrukturni nacionalni projekt, predolgo čakamo na to in potem se je začelo tudi na tem delati. In skoraj eno leto je SNG Drama iskala nadomestne prostore. Seveda, ni enakih, ker če bi bile, potem verjetno jih ne bi rabili obnove SNG Drame. In zato so se tudi te, ki so se našli, ki so bili primerljive kvadrature, to je ogromno. Morali s strani najemodajalca, na njegove lastne stroške prilagoditi in drama sedaj te prostore najema. In tukaj jaz edino, kar lahko glede tega res pozovem, povabim vse, da Dramo obiščejo, da jo obiščete, da podprete. Nobena selitev ni enostavna. Nobena obnova ni preprosta, tudi ta ne. In zato je vsaka moralna podpora temu dobrodošla in vsako šibenje in pa očrnjenje tega projekta ni primerno.

nastopa spoštovanega književnika Borisa Pahorja, kako ga ni v programu in tako naprej. Seveda, pojasnili smo najprej preko poslanskih vprašanj, tudi medijev, pa kljub temu je bila seja, kjer smo morali še enkrat pojasniti, da gospod Boris Pahor ne more biti v programu, ker je žal že mrtev in ne more biti med nastopajočimi. Seveda, program pa se je ukvarjal z njegovo književnostjo. In malenkost me tudi vso to na to spominja danes. In resnično je treba tukaj še enkrat, še enkrat poudariti, da ne glede na pozive odstopov, mobinga, mešanje vseh hrušk in jabolk, črnenje kulture in sodelavcev in seveda v največji meri stranke Levica in pa Vlade, glejte, nad mano ni bilo nikoli in tudi v vaših gradivih ne, spoštovani predlagatelji, rečeno nič glede mobinga, niti tega mi ni nihče nikoli očital, prav tako ne kakšnih pridobitev kakršnegakoli protipravne premoženje ali karkoli. nagrado, ki je bila izplačana dobitnici, torej Prešernovi nagrajenki Svetlani Makarovič vedno izplača ministrstvo, vedno jo zdaj izplačajo, popravek vedno izplača ministrstvo na podlagi sprejetega sklepa upravnega odbora Prešernovega sklada in tudi tokrat je bilo tako. Sklep obstaja, sklep je veljaven in na podlagi sklepa je izvršilo to dejanje Ministrstvo za kulturo. Niso člani upravnega odbora, tisti, ki karkoli izplačujejo, mi smo pooblaščeni za to. In prejšnji odbor, če ga je to motilo, je imel vse možnosti na svojih sejah sklep preklicati, sprejeti nov sklep, kakorkoli, tega ni naredilo, ni. Predsednik je sicer dal neko razlago v svojem imenu, ki je pač njegova interpretacija, jo spoštujem, seveda, ni pa to pravna razlaga in ni on nikoli predlagal, vsaj zdi se, glede na to, da ni bil sklep sprejet, nikoli ni bilo nobenega odločanja o tem, ali se sklep umetnici prekliče, zato velja še danes. In zato tudi se mi zdi meni, tako bom rekla, nič ni narobe, da govorimo zelo veliko o kulturi tudi v teh prostorih. Ni pa fino, da jo poskušamo na vsakem koraku očrniti in ni prav, da vse stvari se potem zmanipulira, da se dela na podlagi nekih popolnoma dejstev, ki ne veljajo, ki so bila večkrat tudi pisno zavrnjena. Danes sem poslušala stvari, ki smo jih že pošiljali s strani ministrstva, pa komisiji, pa poslancem, pa tako naprej, vsakič znova in vsakič enako. Če pa seveda imate želje po pozivanju, jaz osebno sem pozvala javno večkrat gospoda patra Ivana Marka Ivana Rupnika, da vrne Prešernovo nagrado. To bi bilo konec koncev iz mojega vidika moralno edino pravilno dejanje. Kajti odvzem ni možen, vsi vemo na kakšen način je bilo to podeljeno.

zgodovina nikoli ne pozabi. Vse je zapisano, vse je zabeleženo. Če pa bi imeli tudi drugi vest, vest, bi ga lahko pozvali k temu, da stvari, ki so ga obtoževale redovnice, o spolnem nasilju in nadlegovanje, ki konec koncev so sprožile tudi škandale, pa ne v krogih, ki jih obvladuje Levica, kot boste rekli, ampak v Vatikanu, da pozovete tiste, ki pa so resnično stvari kršili, da to najvišje priznanje na področju umetnosti in kulture v Sloveniji vrne. Sama sem to tudi **63. TRAK: (TB) Hvala. Besedo ima predstavnica predlagatelja, kolegica Alenka Jeraj. Izvolite. **ALENKA JERAJ (PS SDS):** Hvala. Najprej ministrica, mi ne želimo očrniti kulture, tudi mi delamo v kulturi in uživamo ob kulturnih stvaritvah naših umetnikov. Za kolego Žavbija, Peter Žerjavič, EU, Delo, pri izvajanju novega finančnega okvira za obdobje 2021-2027 pa Sloveniji še manjka zagon vsaj na repu lestvice, torej zadnji smo od 27 držav, počrpali smo 1 odstotek. Sem pa govorila o naslednji perspektivi, 2021-2027, pa tudi za prejšnjo bi imel zasluge kdo drug za to, da smo skoraj sto procentno Koalicijski poslanec je vprašal kaj ostane, ostanejo dejstva. Prvo dejstvo, Ministrstvo za kulturo je samo od sebe in brez pooblastila aktualnega Upravnega odbora Prešernovega sklada zagotovilo in izplačalo nagrado Svetlani Makarovič, sklicujoč se pri tem na 12. člen Zakona o Prešernovi nagradi z veljavnostjo za nazaj. Upravni odbor Prešernovega sklada o izplačilu te vrste ni nikoli razpravljal in Ministrstvo za kulturo ni nikoli izdal nalog za izvedbo zadevne finančne transakcije, kajti samo Upravni odbor Prešernovega sklada lahko razpolaga s sredstvi Prešernovega sklada. Drugo dejstvo; Računsko sodišče je v revizijskem poročilu predloga zaključnega računa državnega proračuna za lansko leto ugotovilo, da je ravnanje Ministrstva za kulturo v zvezi s potrditvijo obveznosti ter izplačilom nagrade v znesku 8 tisoč 346 tisoč evrov pesnici in pisateljici Svetlani Makarovič v nasprotju s tretjim odstavkom 2. člena Zakona o javnih financah, ki določa, da je pri pripravi in izvrševanju proračuna treba spoštovati načelo učinkovitosti in gospodarnosti. Naslednje dejstvo; Urad za nadzor proračuna je junija letos izdal odločbo, v kateri je zapisal, da je pravica do izplačila Prešernove nagrade Svetlani Makarovič zastarala, da se ji je umetnica pred več kot 20 leti odpovedala, da je bilo izplačilo neupravičeno ter da mora izplačani znesek Ministrstvo za kulturo iz svojih sredstev vrniti v proračun. Naslednje dejstvo; odločbo, odločbo Urada za nadzor proračuna je Vlada, torej politični organ, ministri, odpravila in zahtevala, da ponovno odločajo. V časopisu Delo so članek naslovili Politika povozila še urad za nadzor proračuna. Naslednje dejstvo; Ministrstvi za finance in za kulturo sta ob izplačilu nagrade pridobili tudi mnenje državnega odvetništva, v katerem naj bi pisalo, ker ga nismo videli, ne moremo trditi, da pri tem izplačilu ni mogoče govoriti o zastaranju, saj je pravica z odpovedjo nagradi ugasnila in torej ta pravica do izplačila nagrade ne obstaja. Naslednje dejstvo; mnenje državnega odvetništva je zaupno. Zakaj, če nič ne skrivate in delujete transparentno. Naslednje dejstvo; na seji Odbora za kulturo smo predlagali, da vse te dokumente dobimo, da bomo imeli točne podatke, a je koalicijska večina to zavrnila. Naslednje dejstvo; Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana je potrebno obnove, dejstvo pa je, da bo s pogodbo, sklenjeno za obdobje od 1. junija letos do 31. avgusta 2027, za mesečno najemnino odštela 71 tisoč evrov bruto oziroma 16,78 evrov bruto na kvadratni meter. Skupni strošek najemnin bo tako znašal 2,8 milijonov evrov, kar je več, kar je po oceni geodetske uprave tamkajšnja stavba vredna. Ta naj bi bila namreč po GURS ocenjena na približno 2,5 milijona evrov. Dejstvo; na Ministrstvu za kulturo je bilo običajno v zadnjih 20 letih zaposlenih do 130 ljudi.

Dejstvo; ob začetku mandata te ministrice je bilo zaposlenih na ministrstvu 136 ljudi, danes jih je 162, kar je 27 zaposlenih več in to predstavlja 16 odstotkov več kot v preteklosti. Dejstvo; na Ministrstvu za kulturo so bile podane prijave za trpinčenje na delovnem mestu oziroma mobing, nekateri postopki so zaključeni, nekateri še tečejo. Dejstvo; da je Rok Avber, vodja sektorja za umetnost na Facebooku razlagal svoje fantazije o tem, kako bi šamaril predvsem desne politike z besedami, predlagam ustanovitev reda šamarčina, ob vsakem neprimernem početju kogarkoli bi poklical na posebno številko povedal, koga šamariti in zakaj. Seveda se podrazumeva, da bi imel posebno izpostavo na Trstenjakovi, pred parlamentom in uradom predsednika Jerovšek, Irgl, Lukšič, Kahelj bi imeli tudi spremstvo odreda, seveda bi obstoj šamarčina arhivirali, konec citata. Dejstvo, v medijih je bil objavljen uradni zaznamek zaposlene na Ministrstvu za kulturo, ki omenja dva predstavnika nevladnih organizacij, ki sta želela s sklicevanjem na vodjo sektorja za umetnost Roka Avbarja popravljati in dopolnjevati svoje prijave na javni razpis po roku in mimo pravil. Dejstvo, ministrica v zvezi z navedbami v uradnem zaznamku ni ukrepala, čeprav je od javne objave avgusta letos o tem obveščena. Dejstvo, v sektorju za digitalizacijo na Ministrstvu za kulturo so zaposlili osebo, ki je od leta 1996 delala v nepridobitnem društvu Ljudmila, ki je bilo na razpisu za razvoj in nadgradnjo informacijskih portalov ministrstva za kulturo izbrano kljub temu, da je oddalo najdražjo ponudbo v višini 342 tisoč evrov, dve drugi bistveno cenejši, eno je oddalo ponudbo za 130 tisoč evrov, drugo pa za 286 tisoč evrov, sta bili označeni kot nedopustni. Dejstvo, večina novozaposlenih na Ministrstvu za kulturo je povezanih s stranko Levica. Ali so bili svetniki te stranke ali kandidati za Državni zbor? Dejstvo, dosedanja generalna direktorica Cankarjevega doma Uršula Cetinski je dobila podporo tako strokovnega sveta kot sveta zavoda za nov mandat. Strokovni svet zavoda je podprl le Uršulo Cetinski, medtem ko je svet zavoda kot primernega poleg omenjene predlagal še Jureta Novaka. Kolegice in kolegi iz koalicije, ministrica doktorica Asta Vrečko s sodelavci, ne glede na vse akrobacije, ki ste si jih danes privoščili, ostajajo dejstva, ki sem jih naštela.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 Aha. Ugotavljam torej, da je interes, če želita razpravljati tudi predstavnica predlagatelja predloga priporočila Alenka Jeraj ter predstavnica Vlade, prosim, da se prijavita s pritiskom, ampak ko bodo odprte prijave, ne še zdaj, ja, se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona, V tem primeru dobita besedo kot zadnja in sicer najprej predstavnica Vlade, nato predstavnica predlagatelja. Zdaj mi pa dovolite samo, da se zamenjava s podpredsednico? Ja, dejstvo je, da bom do konca odkrmarila jaz, kajti podpredsednica se želi še prijaviti in jo bom počakala, da bo zasedla svoj prostor, da bom lahko začela s postopkom prijave. Tako da, spoštovane poslanke in poslanci, začenjam prijavo.

ja, ampak po navadi imate, ste zadnji na vrsti kot predlagateljica. Tako da prvi je na vrsti poslanec Milan Jakopovič. Izvolite. **MILAN v bistvu spet je prišlo do neke manipulacije. Omenjali ste, da sem se jaz spraševal kaj ostane, pozabili ste pa povedati tisto kar sem prej povedal, ne, in sicer se izločimo vse to kar ste navajali, ne, izmišljotine, pol resnice, domneve, ostane tisto potem samo tisti majhen delček o katerem sem govoril in bi lepo prosil, da nehate manipulirati.

Dejstvo je, da ima Komisija za preprečevanje korupcije svoje pristojnosti po svojem lastnem zakonu. Dejstvo je, da ima Računsko sodišče svoje pristojnosti po svojem lastnem zakonu in nikakor ne more ugotavljati veljavnost nekega pravnega dejstva, pravnega posla, ki recimo sem že prej povedala sploh kakšen, za kakšen pravni posel gre pri izplačilu, izplačilu nagrade Svetlani Makarovič. In sploh ne morem verjeti, kako kar ponavljate kot lajna, to, kar se kar ponavlja, pa ponavlja, argumentirano poveš, pa se še kar ponavlja, pa saj jaz ne vem, ali vam je naročeno, tako, ker nekako ne morem razumeti, da res ne razumete, ker mislim, da je zelo jasno, pa zelo tako povem, tako kot je, pa kar tako, da se razume. Tako da, kar se tiče pa Urada za nadzor proračuna, ne, ste vi navajali dejstvo, ki ne obstaja, ker kolikor vem je bila odločba tega urada odpravljena. Pomeni, je, ni.

zahvalite se, da imamo take umetnike in umetnice, kulturnice in kulturnike v Sloveniji kot je Svetlana Makarovič. Zahvalite se, da lahko prebiramo njihova dela, pa konec koncev tudi, da nam nastavljajo ogledala, jaz mislim, da s tem, kar ste naredili danes glede te umetnice, ste si naredili tako sramoto pred vsemi državljankami in državljani. To je taka sramota. Dobro, tisto okrog mobinga pa sploh ne bom govorila, ker to je pa šlo preko meje, tako da o tem sploh niti več ne bom govorila. Sem povedala, čemu sem se zavezala, kaj bom storila. Ampak drugače pa, sami ste ostali tukaj notri, zdaj, to je bila nacionalna sramota, to, kar smo danes gledali. In spoštovane državljanke in državljani, jaz vam svetujem, da vzamete v roke kakšno dobro knjigo, mogoče od Svetlane Makarovič in pozabite, kakšen cirkus ste gledali danes tukaj notri. Spoštovana ministrica, vam želim vse dobro. Bom pa za konec še eno stvar povedala, Dala sem vam nekaj poslanskih vprašanj, na vsa ste odgovorili pravočasno in izčrpno in sem hvaležna za te projekte, na katere sem nekako opozorila oziroma sem želela, da mi jih predstavite in sem izjemno zadovoljna na kakšen način ste se jih lotili ne bom rekla, da sem z vsemi ministrstvi tako zadovoljna, ampak z Ministrstvom za kulturo. Sem pa zelo, tako da čestitam k vašemu delu, čestitam tudi da ste bili tudi tako pogumna, da ste izplačali to nagrado kljub temu, kar vas je potem čakalo? In da se lotevate takih projektov, kot je obnova Drame. Glede mobinga pa pozabite, kar ste slišali. To bo šlo tja, kamor mora iti, in naj se s tem ukvarjajo pristojni organi. Vse dobro vam želim in še naprej delajte tako dobro. Jaz se veselim sodelovanja z vami na vseh drugih kulturnih projektih, ki vas še čakajo. Hvala lepa.

petimi urami in pol izgovarjal, kako niso oni tu, ki zganjajo ta cirkus, ampak da je Ministrstvo za kulturo tisto, ki je cirkus začelo zganjati s tem, ko je podelilo nagrado. Jaz mislim, da po teh petih urah in pol je slika bistveno jasna, predvsem tistim, kolikor jih pač je, ki so to sejo gledali. Predvsem pa je ključno to, da se v bistvu ni zgodilo, danes bi morali imeti splošno razpravo o teh priporočilih, ki jih sicer ne bi smelo biti, ker so proti Poslovniku, Ustavi in zakonom, poslank in poslancev. Mi pa smo od 1. oktobra, ko so poslanke in poslanci SDS vložili to zahtevo in ta priporočila do 11. 10. ob 19.30 zvečer poslušali ene in iste stvari. Vmes je ministrstvo odgovarjalo, poslanke in poslanci smo odgovarjali, skušali razlagati stvari, pojme itd, izkupiček tega pa je, da predlagateljica v svoji **66. TRAK: (SC) iste stvari, ki oprostite gospa Jeraj, niso dejstva, ampak so izmišljotine. To, kar vi počnete, in to je standardna praksa Slovenske demokratske stranke, je, da postavite nekaj lažnih, ampak temu se reče keči trditev, takih, ki gredo hitro v uho in so zanimive za širšo javnost oziroma za vaše volivce in potem to ponavljate in potem čakate, da pride nek rezultat. Ampak o čem se mi pravzaprav danes sploh pogovarjamo? O tem, da se zganja najbolj koncentrirano ali pa kondenzirano vrsto hinavščine. Vse stvari, ki jih očitate, ne vem, zloraba zakonov, protizakonito delovanja, itd, je nekaj kar v bistvu sami počnete že s samimi priporočili, ki pač niso priporočila, imajo vse elemente interpelacije in ne bi smela biti sploh vložena v takšni obliki. Da ne omenjam, tako kot so številni moji kolegice in kolegi, vseh zadev iz prejšnje vlade, najbolj seveda, očitno pa z vsemi spornimi posli okoli covid krize, ki ste jo zlorabili, koliko ste jo pač lahko. Gospod Hoivik, je rekel, in zaradi vsega tega sem glasoval proti dnevnemu redu danes, ker mislim, da se ta seja ne bi smela zgoditi. Kolega Hoivik je rekel, da ni problem Svetlana Makarovič. To, da je vladavina muh problem za vas, se je pokazalo že konec prejšnjega mandata, ko ste se skoraj razpočili tem Državnem zboru, zaradi satiričnih pesmi, ki jih je takrat zapisala v tisto pesniško zbirko. mislim da pred enim letom je šla pesniška zbirka Golobnjak, v kateri je tudi ministrica za kulturo, predsednik Vlade, predsednica državnega zbora pa še kdo, pa ne vem, jaz mislim, da nismo imeli seje glede tega. Nihče ni napadel Svetlane Makarovič ali pa kaj takega. In to govori tudi o neki percepciji kulture oziroma kaj je vloga kulture v družbi. In to je to, da kritizira vse, ne glede na politično pripadnost. 8000 evrov, gospod Žakelj je rekel, da ni to mali denar. Se strinjam, ni mali denar, ampak je denar, ki Svetlani Makarovič pripada po sklepu Upravnega odbora Prešernovega sklada in po katerem je lahko ministrstvo izplačalo to nagrado umetnici, slovenski pesnici. Ki je pač prejela nagrado za življenjsko delo. Je zapisana v almanahe Prešernovih nagrajencev in ji ta denarna nagrada pripada. Če bi se toliko sekirali, kot se za teh 8000 evrov, za včerajšnji referendum, ki smo ga, ki smo ga sklicali v tem Državnem zboru, potem bi vam verjel, ampak vam ne verjamem. Za vas je problem Svetlana Makarovič, ne protizakonito ali pa domnevno, ne vem kaj, pač to je problem. Cirkus, samo to bom povedal. Cirkusa ne določa šotor, v katerem se dogaja, ampak klovni, ki v njem delujejo, in ti klovni ste danes vi. In zreducirali ste ta Državni zbor na najbolj patetično predstavo najnižjega političnega šova. Tisto kar pa je ključno pri vsem tem pa to moram poudariti v zaključku je to, da se to dogaja samo iz enega razloga, zato ker je ministrica Asta Vrečko prva po desetletjih stopila na prste omrežjem v kulturi, ki so cuzala javna sredstva za svoje projekte in ti pomembni posamezniki prav tako niso znali ločevati med levimi ali pa desnimi opcijami, ampak so bili povezani z vsemi. In zato gledamo danes to predstavo.

Naslednji teden praznujemo v Sloveniji in rečem, da praznujemo, ker mislim, da ga praznujemo prav vsi prebivalci in prebivalke Slovenije, državljani in državljanke praznujemo deset let portala Fran. To je ena izmed najboljših stvari, ki jih imamo v Sloveniji. Je pomembna pridobitev in omogoča dostop do različnih jezikovnih portalov, do slovarjev in tako naprej. In tudi za to skrbimo seveda tudi. Ne zgolj imajo, oni so raziskovalna enota

pogleda v slovar in preveri besede v SSKJ, kaj pomeni, pa še v vseh drugih slovarjih, ki jih tam delajo, za njih skrbijo, ne bom rekla samo profesionalno, ampak tudi entuziastično in tako, da je včasih treba, kadar ne vemo, kaj pomeni, pogledati tudi tam. In dejstvo pač je, da portali, ki so omenjeni bili večkrat in sama jih ne bom omenjala, ker jim ne nameravam delati nobene reklame, kjer je bil tudi objavljen ta uradni zaznamek, je recimo, par tednov nazaj napisal, da so na Ministrstvu za kulturo, pri meni v kabinetu, 3 ure bili policisti. Jaz nisem nobenega policista videla, nobenih, tudi policijska uprava ne, noben me ni zasliševal, ampak to se napiše, to se deli in to so "fake news", ki se potem začnejo jemati kot dejstvo za diskreditacijo in jaz takih portalov ne berem in jih ne jemljem resno, če pa do mene pride prijava uradnega zaznamka, ki v celem mandatu to ni prišla, pa jo vzamem resno. In za zaključek moram predvsem povedati, da enih stvari in dejstva se nobenega ne prime, kajne? Še vedno govorite o teh zaposlitvah čez 20, pa povedali smo vam, da 13 od teh je že več let pred ministrom Simonitijem, pred mano, že zaposlenih, samo štejejo se noter, druge so za določen čas in tako, tako ampak okej. Dejstva ne ovirajo največje opozicijske stranke pri svojem izvajanju v parlamentu, pri delu in še najmanj na na socialnih omrežjih. Žal pa take diskreditacije tudi osebno prizadenejo zaposlene in zaposlene prizadenejo stvari, ki se tu dogajajo, ne glede na to ali so omenjeni z imenom in priimkom ali samo povezano. Recimo, portal Ljudmila, ki je bil omenjen na eni ponudbi, ja, povedali ste celo dejstvo, ja dve ponudbi sta bili nedopustni, ja to je res dejstvo, nedopustni sta bili, ker ni bilo popolne dokumentacije. Kako naj bi se upoštevali od treh, če dve sta brez, to pomeni nedopustnost ponudbe, pač, pri javnem naročilu, da nista imela popolne dokumentacije, verjetno mogoče tudi zato sta bili nižji, ne vem, nisem se jaz s tem ukvarjala, vem pa kakšen je bil postopek in to, če, stokrat, stokrat lahko še ponavljate, pa še vedno bodo ostala določena dejstva, še tudi kadar pa jih poveste poveste taka kot so, pa iz tega izpeljete nek dvom in zaključek in to pa moram sedaj seveda absolutno si vzeti minuto, da pa povem, da vsi ti projekti in vsi projekti, jih nekdo na Ministrstvu za kulturo vodi in mnogokatere projekte, ki smo jih mi vzeli in jih zaključujemo, niso bili sploh na agendi mogoče ali pa v nekem programu dela / znak za ampak jih zaključujemo. Recimo eden znan takih, tudi od prejšnjega ministra, grad Pišeče, je zaprt, pri Brežicah, ki ga bomo zdaj spravili v živo stanje in dali ljudem za to, da ga bodo lahko uporabili kot vsak kulturno, kulturno Tako, da hvala poslankam in poslancem za to, da ste bili tukaj, da spremljate delo Ministrstva za kulturo, hvala vsem, vabljeni v Dramo, / znak za konec razprave/ vabljeni v vso našo dediščino in lep večer.

Pogovarjamo se o tem, kar je bil predlog za sklic izredne seje, predsednica Državnega zbora ga je sklicala, skladno s Poslovnikom, ni ugotovila, da kaj ne bi bilo tako, kot je primerno, da se taka seja skliče. Na Franu bomo prebrali, da je dejstvo nekaj, kar dejansko obstaja ali se je dejansko zgodilo. No, in o tem sem jaz govorila. Ali je dejstvo ali ni dejstvo, da je Računsko sodišče v revizijskem poročilu zapisalo, da je bilo izplačilo nagrade v nasprotju s tretjim odstavkom 2. člena Zakona o javnih financah? Ali je to dejstvo ali ni? Se je to zgodilo ali se ni zgodilo? Se je zgodilo ali se **68. citiram točno iz Računskega sodišča. Ali je, ne glede na to, kar je predsednica rekla, da je bila odločba Urada za nadzor proračuna odpravljena, in da je več ni, Fran pravi, dejstvo je, da je bila odločba Urada za nadzor proračuna da je junija letos izdal odločbo, v kateri je zapisal, da je pravica do izplačila Prešernove nagrade zastarala, da se je umetnica odpovedala, ter da mora izplačani znesek Ministrstvo za kulturo iz svojih sredstev vrniti v proračun. Ali je to dejstvo ali se je to zgodilo ali se ni zgodilo? Po predsedničino se je kar nekje izgubilo, po čarovniško ali kaj, kar izginilo in tega več ni. Ni res. Odločba je bila izdana in odločba obstaja. Dejstvo, ki sem ga jaz povedala, Urad za nadzor proračuna je junija letos izdal odločbo, se je to zgodilo ali se ni? Se je to zgodilo ali se ni? Ali je to dejstvo ali ni? Povedala sem tudi dejstvo, ja, da je odločbo Urada za nadzor proračuna Vlada, torej politični organ, ministri, odpravila. Ali se je to zgodilo ali se ni? Se je zgodilo, torej je dejstvo, saj je ministrica sama povedala kaj so dejstva. In da je tudi dejstvo, da je bilo izbrano društvo Ljudmila za razvoj in nadgradnjo informacijskih portalov. Zdaj, ali je dejstvo ali ni dejstvo, da je na Ministrstvu za kulturo danes zaposlenih 162 ljudi. Ministrica, jaz sem citirala vaše besede, vi ste povedala to številko v sredo na Odboru za kulturo. Ali je to dejstvo ali ni? Mi lahko debatiramo koliko jih je bilo, koliko jih ni bilo, koliko jih je bilo, vi ste rekli, da je danes na ministrstvu zaposlenih 162 ljudi in jaz sem to navedla kot dejstvo. Dejstvo je nekaj, kar obstaja, kar se je zgodilo. Potem ali je, da je Rok Avber, vodja sektorja za umetnost na Facebooku napisal tole, kar sem citirala, je to dejstvo ali ni, ali se je to zgodilo ali se ni. Pojdite si pogledati na Facebook, še danes lahko to preberete, ali je to dejstvo ali ni. Ali je dejstvo, da bo s pogodbo sklenjeno za obdobje od 1. junija letos do 31. avgusta 2027, za mesečno najemnino SNG Drama odštela 71 tisoč evrov bruto? Ali je to dejstvo ali ni, to piše v pogodbi ali ne, piše? Ali je dejstvo, da ministrica v zvezi z navedbami v uradnem zaznamku ni ukrepala, čeprav je od objave avgusta letos o tem obveščena. Jaz sem vas vprašala v poslanskem vprašanju na prejšnji seji, septembrski, prvi dan, ali ta uradni zaznamek poznate. Vi ste povedala, da ga zaposlena ni posredovala vam, ampak od takrat, ko je uradno, torej, ste dolžni ukrepati, tako kot je predsednica danes nas napadla, da moramo prijaviti mobing, tako morate tudi vi ukrepati, če za neko stvar veste. In jaz sem vas danes vprašala, časa ste imeli pa od onega septembra, ko sem vas prvič vprašala to, da pogledate kaj se je s tem zgodilo. Ali sta tista dva, ki sta izsiljevala uradnico, da jima dovoli popravljati prijavo, ali sta dobila sredstva in ali sta bila upoštevana, pa mi na to nista hotela odgovoriti. Niste odgovorila. Zame je dejstvo to, da kar ste mi povedali zadnjič na seji, da niste nič naredili v zvezi s tem uradnim zaznamkom, če pa ste, bi mi pa najbrž danes tudi povedali, pa mi niste. Ali je dejstvo to, da je dosedanja generalna direktorica Cankarjevega doma dobila podporo strokovnega sveta in sveta zavoda? Ali je to dejstvo? Jaz sem samo to povedala, kar se je zgodilo. Torej, dejstva so tista o katerih se pogovarjamo.

dejstva je treba dokazati in odprava odločbe pomeni, da te odločbe več ni. To je tako kot če bi imeli obsodilno sodbo, ki je potem razveljavljena In kaj bomo govorili, da je dejstvo, da je nekdo obsojen.

(PS SDS):** Še enkrat, dvakrat, Urad za nadzor proračuna je junija letos izdal odločbo. Se je to zgodilo ali se ni? Se je zgodilo ali se ni? Predsednica? In odločbo urada za nadzor proračuna je vlada, torej politični organ, odpravila. Se je zgodilo ali se ni? Postopkovno, glejte, ne morete reči, da odločbe ni, odločba je bila izdana v nekem postopku, tudi, če je bila odpravljena

Mislim, kaj naj vam rečem. Dejstvo je, da smo pri zaključku ene najbolj sramotnih in žalostnih sej v tem Državnem zboru. Seje katere intenca je več kot očitno diskreditacija tako ministrice Vlade Republike Slovenije, predvsem pa do nekaterih posameznikov in še posebej naše umetnice Svetlane Makarovič. Še več, je poskus celo cenzure Svetlane Makarovič. Tako da moram reči, da sem zgrožena ob dejstvu, da se lahko zgodi neka taka sramotna seja, ki jo seveda zdaj zaključujem, ker smo s tem zaključili splošno razpravo o predlogu... /oglašanje iz klopi/ nič ne morete več, o predlogu priporočila. V skladu z razlago Komisije za Poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je postopek obravnave predloge priporočila končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 86. izredno sejo Državnega zbora. In dejstvo je, da vam želim lep večer. Hvala.